Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade in sicer ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Dolgotrajna oskrba je nujna javna storitev, ki daje velikemu številu med nami in bo v prihodnje še bolj In pa določa kako kvalitetna življenja živimo in kako kvalitetna življenja bomo živeli. Vsi se staramo s časom, bomo uporabniki dolgotrajne oskrbe najbrž čisto vsi. Vsi bomo potrebovali ali intenzivno pomoč socialno varstveni instituciji ali pa vsaj malo pomoči pri hišnih opravilih, oblačenju, higieni, in to je delo dolgotrajne oskrbe, zato je močan, javen in splošno dostopen sistem nujen. Da je ureditev sistema nujno in da smo krovni zakon zastavili na pravilen način, smo videli že v prvih nekaj mesecih od vzpostavitve prve storitev, to je oskrbovalca družinskega člana. Po sedmih mesecih je v sistemu do storitve dostopilo že približno 700 popolnoma novih uporabnikov, kar bi v prostem prevodu pomenilo, da imamo za približno sedem novih domov starejših upravičencev do dolgotrajne oskrbe. Ob vzpostavitvi dolgotrajne oskrbe smo ta sistem splošno dostopne podpore postavili v življenje. Ker pa se družba in okolje venomer spreminjata razumemo, da bomo tudi mrežo in storitve dolgotrajne oskrbe venomer prilagajali, nadgrajevali. Prilagajali ga bomo tudi demografskim spremembam, podnebnim spremembam in tudi drugim potrebam ljudi. Ena takšnih nadgradenj je danes pred nami. Člene, ki jih s to novelacijo nadgrajujemo, smo oblikovali na podlagi odzivov stroke, terena in uporabnikov, da bi sistem postal kar najbolj življenjski in operativen. Z današnjimi spremembami bo prenovljeni sistem namreč omogočal lažji dostop do storitev, okrepil mrežo izvajalcev ter zagotavljal finančno vzdržnost na dolgi rok. Torej kaj ta nadgradnja zakona prinaša? Prvič, občinam omogočamo, da z javnimi zavodi sklenejo neposredne pogodbe. Za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu, kar bo poenostavilo in pospešilo dostopnost storitev. Dodajamo obveznost redne analize izvajanja zakona na tri leta, kar bo pripomoglo k boljšemu nadzoru in tudi boljšemu prilagajanju sistema. Vzpostavljamo natančnejše registre izvajalcev in zagotavljamo pravne podlage za izvajanje storitev e-oskrbe. Organiziramo vstopne točke na sedežih centrov za socialno delo, kar omogoča jasen in enostaven dostop do pravic. Zelo pomembna vsebina aktualne novelacije pa tudi, da podaljšujemo zakonsko podlago za obstoječi informacijski sistem, da se zagotovi nemotena obravnava uporabnikov do vzpostavitve novega informacijskega sistema, da bo torej obravnava vseh vlog nemotena in pravočasna.

prehodu staršev invalidnih oseb v sistem oskrbovalca družinskega člana, kar bo olajšalo njihove življenjske situacije. Z novo ureditvijo bodo starši invalidne osebe avtomatično prehajali v sistem dolgotrajne oskrbe kot oskrbovalci družinskega člana brez dodatnih postopkov preverjanj, brez dodatnih ocen upravičenosti in brez dodatne birokracije. V zaključku poslanke in poslanci pozivam, da novelo podprete in prispevate k temu koraku. **2. TRAK (VI) 9.05** (nadaljevaje) na poti do celovite reforme sistema dolgotrajne oskrbe. Ker vem, da je v zraku in pogovorih tudi vprašanje o še eni pomembni temi, torej o možnosti za vstop upokojencev v storitev oskrbovalca družinskega člana, naj na tem mestu razblinim dvome in zagotovim, da ta sprememba zakona prihaja na spored ob naslednji novelaciji, predvidoma v začetku prihodnjega leta. Na tej točki izrečem še zahvalo koalicijskim poslancem in poslankam za pobudo, ki z zakonom zagotavlja da se dvig plač v domovih starejših, ki smo ga dosegli s plačno reformo, ne bo prevajal v višje oskrbnine in stroške uporabnikov. Državni proračun bo torej tisti, ki bo zagotovil kritje razlike, da dvig plač ne bo udaril po denarnicah svojcev uporabnic in uporabnikov. V postopku oblikovanja zakona. Sem si tudi sam prizadeval za ta ukrep in sem vesel, da je bil prejšnji petek podprt. Ta ukrep pa bo veljal tudi, da vse storitve, tako oskrbe v domovih za starejše, kot tudi pomoči na domu do uveljavitve pravic iz dolgotrajne oskrbe. Torej, tudi za pomoč na domu velja ta ukrep. Hvala in se veselim nadaljnje razprave. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Milanu Jakopoviču. **MILAN JAKOPOVIČ Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 38. nujni seji, kot matično delovno telo, obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi. V dopolnilni obrazložitvi predstavnika predlagatelja je predstavnica zakonodajno-pravne službe predstavila ključne poudarke iz pisnega mnenja ter opozorila, da vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin odpravljajo nekatere pripombe iz mnenja ter v določeni meri izboljšujejo besedilo predloga zakona. Amandmaji k 5. 6. in 10. členu pa pripomb ne odpravljajo v celoti. Predstavnik Državnega sveta je predstavil ključne poudarke iz pisnega mnenja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predlog zakona podpira. V razpravi so v Poslanski skupini SDS opozorili, da številnim upokojencem ni priznana upravičenost do oskrbovalca družinskega člana, zaradi česar so vložili amandma k 4. členu, s katerim bi omogočili, da je oskrbovalec družinskega člana lahko tudi uživalec starostne, predčasne, vdovske in družinske pokojnine. Med drugim so opozorili tudi na kadrovsko stisko v domovih za starejše, na težave zaradi zaključka izvajanja posebnega vladnega projekta za plačno skupino J, ki delavcem v zdravstvu in socialnem varstvu omogoča izplačevanje dodatka ob povečanem delu, vendar le še do konca leta, ter na rast stroškov v socialno varstvenih zavodih in višino oskrbnin, ki so administrativno določene, vendar vseh stroškov ne pokrijejo. Zanimalo jih je tudi, ali se bo kritje dviga stroškov dela v domovih za starejše zagotovilo iz državnega proračuna ali iz naslova zvišanja oskrbnin. V Poslanskih skupinah koalicije so izpostavili vsebino njihovega predloga za amandma odbora k 11. členu, s katerim se izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva tudi za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica letošnjega aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Predlog zakona po njihovem mnenju omogoča pravičnejši, dostopnejši in bolj trajnostni sistem za uporabnike. V zvezi s podaljšanjem prehodnega obdobja izvajanja pomoči na domu, ki se izteče 1. januarja 2025, jih je zanimalo, ali se bodo ti lahko priključili mreži dolgotrajne oskrbe. V zvezi s poenostavitvami za starše invalidnih oseb, ki so dopolnili 18 let, pa jih je zanimalo kakšne kakšne so druge možnosti izbire, če se ne odločijo za prehod v storitev dolgotrajne oskrbe. Predlagatelj je v odzivu na razpravo med drugim opozoril, da se bodo plače v socialnem varstvu ter v domovih za starejše dvignile za okoli 25 do 35 odstotkov, ko bo implementacija plačne reforme v celoti izvedena. Pozdravil je tudi koalicijski predlog za amandma odbora k 11. členu, ki zagotavlja, da se dvig plač v domovih za starejše ne bo prevajal v višje oskrbnine. Pojasnil je še, da bo storitev pomoči na domu še veljala, ko se bo začela izvajati dolgotrajna oskrba na domu. Glede prehoda v oskrbovalca družinskega člana pa je izpostavil da gre za poenostavitev tega prehoda, za katerega bo potrebno le soglasje, in naštel druge možnosti izbire.

Najlepša hvala. Sedaj sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, in sicer zanjo poslanec Zvonko Černač. Izvolite. Kolegice in kolegi, minister, vsi ostali prisotni, en lep dober dan vsem. Koalicija vlaga spremembe lastnega zakona, ki ste ga sprejeli pred letom dni. Odpravljate del birokratsko-administrativnih nesmislov, ki ste jih sami uzakonili in na katere smo vas v Slovenski demokratski stranki opozarjali ob sprejemanju zakona. Žal ne odpravljate vseh. Računate, da bodo te spremembe omogočile izvajanje novega sistema oskrbe na domu s 1. julijem prihodnje leto in novega sistema oskrbe v domovih starejših občanov po prvem 12. prihodnje leto. Ne bodo, ker ne odpravljate vseh birokratsko administrativnih nesmislov s katerimi ste obremenili postopke pri dostopanju do upravičenj. Z amandmajem, ki ste ga v koaliciji vložili in sprejeli na petkovi seji odbora, pa začasno rešujete posledice vaše tako imenovane plačne reforme, da vsaj nekaj mesecev ne bi bremenile oskrbovancev, vendar samo do 30. junija prihodnje leto za področje oskrbe na domu in samo do 30. 11. prihodnje leto za področje oskrbe v domovih starejših občanov. Zakon govori o skrbi za starejše. In kaj glede tega pravi vaš predsednik Vlade Robert Golob? V odgovoru na poslansko vprašanje kolegice Alenke Helbl v ponedeljek je dejal: zato ker rast pokojnin bistveno prehiteva rast življenjskih stroškov v zadnjem letu in tudi v prihodnjem letu in samo zato je Vlada ocenila, da letni dodatek, če hočete zimski letni dodatek, v tem trenutku ni potreben. Ja, prav Ja, prav ste slišali, predsednik Vlade Robert Golob pravi, da pokojnine rastejo hitreje kot življenjski stroški. Zato božičnice upokojenci letos ne bodo prejeli, ker po mnenju ker so po mnenju predsednika vlade Roberta Goloba z uskladitvijo pokojnin profitirali. Kajti v ponedeljek se je predsednik Vlade pohvalil z zgodovinskim dvigom pokojnin v času te Vlade, ki so se ob preko 30 odstotni rasti cen hrane in življenjskih stroškov leta 2022 dvignile za 5,2 odstotka, letos za dobrih 8 oziroma lani za dobrih 8 - več kot pol manj, kot so porasle cene hrane in ostali življenjski stroški. Poleg tega Vlada nima nič z redno uskladitvijo pokojnin, določena je z zakonom, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju jo vsako leto februarja opravi po uradni dolžnosti. Lahko pa bi Vlada seveda takrat opravila izredno uskladitev pokojnin in to bi glede na enormen porast cen hrane in življenjskih stroškov tudi morala storiti leta 2022, leta 2023 spomladi, pa tega ni storila. Zdaj so upokojenci končno izvedeli zakaj: ker so po mnenju predsednika Vlade Roberta Goloba že z redno ureditvijo pokojnin profitirali. Nedostojno res. Poleg tega v mandatih prejšnjih vlad nismo poslušali samohval predsednikov vlad niti pristojnih ministrov z napovedjo redne uskladitve pokojnin in hvaljenja s tem, pač pa je to novico sporočal direktor zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ker gre za tehnično opravilo, ki ga zavod opravi po uradni dolžnosti vsako leto v februarju. Sedaj pa v ublažitev ponedeljkove izjave predsednika Vlade Roberta Goloba resorni minister v provladnem Siolu že napoveduje prihodnjo redno uskladitev pokojnin, minister, za njim verjetno še predsednik Vlade, da se bo ja vedelo, da je to stvar Vlade in ne tehnično opravilo na podlagi zakona, ki bo, tako kot določa zakon, opravljena februarja prihodnje leto in opravil jo bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot vsako leto na tehničen način. Res zavržno in podcenjujoče do ljudi, ki so 40 let plačevali prispevke v vse blagajne in bodo prihodnje leto morali še enega za dolgotrajno oskrbo. V SDS smo predlagali črtanje tega prispevka za upokojence, pa je vladajoča koalicija, Gibanje svoboda, Socialni demokrati in Levica to zavrnila. No, zdaj so upokojenci izvedeli zakaj ste to zavrnili ker predsednik Vlade Robert Golob pravi, da so itak profitirali z uskladitvijo pokojnin. Resorni minister Maljevac pa pravi: prav je, da prispevek za dolgotrajno oskrbo plačujejo upokojenci, saj bodo imeli največ koristi od nje.

ne nekaj evrov, med 58 in 182 evrov, kot je lani znašala božičnica za upokojence, pač pa v višini 1500 evrov in to vsak mesec. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo predlagali amandma, ki omogoča zakoncu, ki je upokojen, da skrbi za svojega zakonca kot oskrbovanec, če ta pomoč potrebuje, česar po sedanjem zakonu ni mogoče. Amandma ste na odboru zavrnili. Torej, spoštovani, novele z gasilskimi in začasnimi ukrepi, ki rešuje zavoženi zakon, ki ste ga sprejeli pred letom dni, seveda ni mogoče podpreti. ima Poslanska skupina Nova Slovenija - Krščanski demokrati, zanjo Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, Ministrstvo za solidarno prihodnost je očitno ugotovilo, da je tudi njihov Zakon o dolgotrajni oskrbi neizvedljiv, zaradi česar imamo že drugič od sprejema prvega zakona na mizi novelo, še preden se je zakon v bistvenem delu sploh začel izvajati. Pa tako smo poslušali ministra, državne sekretarje in koalicijske poslance, kako je njihov zakon boljši kot je bil naš. Lahko bi rekel, da vaš Zakon o dolgotrajni oskrbi dodatno obremenjuje vse: delojemalce, delodajalce, kmete, samostojne podjetnike, izpuščeni niso niti upokojenci.

Že sedaj so naše plače nadpovprečno obremenjene, sedaj hoče vlada ljudem vzeti še več. In kar je bistvo, ljudje bodo imeli pravico do plačevanja storitve, nihče na terenu pa ne ve, kako se bo zakon izvajal v praksi. V času prejšnje vlade je minister Janez Cigler Kralj s svojo ekipo zagotovil za financiranje dolgotrajne oskrbe raznolike vire. Naš predlog zakona ni predvideval dodatnega obremenjevanja upokojencev, zaposlenih, kmetov in delodajalcev. Naše načelo takrat in danes je, ljudem ne smemo še dodatno jemati iz žepov. Vaše delo se odraža tudi v praznih posteljah v domovih za starejše, ki ostajajo prazne, zaposleni pa prejemajo plače, ki komaj pokrivajo njihove osnovne potrebe. Kdo je odgovoren za to neskladje? Smo v času naše vlade gradili te domove, da minister Maljevac danes lahko slovesno prereže trakove in pozira za kamere, medtem ko kadra ni ali so delovni pogoji nevzdržni. Zaposleni v domovih za starejše opravljajo zahtevno delo z veliko mero predanosti, vendar jim država tega ne zna priznati. Brez ustreznih plač in delovnih pogojev ne bo dovolj osebja, da zapolnite domove ne glede na število odprtih kapacitet. Med ključnimi ukrepi za razbremenitev zaposlenih bi morale biti občutno višje plače, poleg tega pa tudi sprejem kadrovskih normativov za zdravstveni del oskrbe. Še vedno jih čakamo. Verjetno bo vse ostalo pri obljubah, podobno kot pri 30000 stanovanjih. Za socialni del oskrbe je bil že v času prejšnje vlade sprejel Janez Cigler Kralj. Čakamo še na normative za zdravstveni del. Gre torej za vprašanje prioritet, ali je pomembnejši videz sistema ali dejanska skrb za starejše in spoštovanje tistih, ki zanje vsakodnevno skrbijo. Čas je, da se odgovorni zbudijo in začnejo reševati težave tam, kjer zares boli. Sedanja koalicija je za zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet v času ministrovanja Janeza Ciglerja Kralja, trdila, da ni izvedljiv, zaradi česar bodo morali sprejeti svoj zakon. Po začetnem enoletnem zamiku veljavnosti prejšnjega zakona so nato julija 2023 sprejeli novi zakon, Zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim so izvajanje dolgotrajne oskrbe še dodatno zamaknili. Bolj ko se približujejo datumi uveljavitve posameznih področij dolgotrajne oskrbe, bolj postaja jasno, da izvajalci dolgotrajne oskrbe sploh ne vedo na kakšen način bodo izvajali zakon, uporabniki pa ne vedo kaj jim bo prinesel v finančnem smislu, na primer, koliko bodo za oskrbo v domu starejših plačevali po novem sistemu. Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi moral zagotoviti dostojno oskrbo starejših, je zdaj v slepi ulici. Namesto z rešitvami se soočamo z zamudami, nejasnimi obljubami in pomanjkanjem konkretnih odgovorov aktualne oblasti, zato bomo v Poslanski skupini Nove Slovenije glasovali proti. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala predsedujoča. Lep pozdrav spoštovane kolegice in kolegi. Socialni demokrati bomo današnji predlog novele zakona, ki ureja dolgotrajno oskrbo podprli, saj ne posega v vsebino zakona, temveč vključuje samo tiste najnujnejše spremembe določil, ki so **5. TRAK: (NB) - 9.20** (nadaljevanje) potrebne za lažje izvajanje tega zakona v praksi. Novela zakona tako poenostavlja prehod v sistem dolgotrajne osebe za invalidne osebe, ki bodo dopolnili 18 let in njihove starše, ki so jim nudili nego in varstvo. Zaradi pričakovane zamude pri vzpostavljanju informacijskega sistema za dolgotrajno oskrbo se podaljšuje prehodno obdobje uporabe informacijskega sistema Centrov za socialno delo za izvajanje pravic do oskrbovalca družinskega člana. Natančneje se opredeljujejo tudi pravila za vpis v register za izvajalce dolgotrajne oskrbe na domu in omogoča občinam, da neposredno sklenejo pogodbo za izvajanje pomoči na domu z domovi za starejše, ki jih je ustanovila država. Prav tako pa smo z amandmajem koalicije, ki je bil sprejet na Odboru za delo, družino in socialne zadeve, zagotovili, da se prihodnje leto zaradi nove plačne reforme, ki je zagotovila višje plače zaposlenih v javnem sektorju, cene oskrbnin za stanovalce v domovih ne bodo zvišale. Kolikor smo informirani, so predvidene še nekatere druge spremembe trenutno veljavnega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bodo vključene v naslednji noveli in bodo po napovedih prinesli nekaj več vsebinskih sprememb. Med temi spremembami naj bi bila največja novost predvsem možnost, da oskrbovanci družinskega člana postanejo tudi upokojenci. To novost podpiramo tudi mi, saj smo že večkrat izpostavili dejstvo, da vedno več mlajših upokojencev skrbi za svoje starejše svojce, ostajajo pa edini neformalni oskrbovalci, ki niso deležni nobene podpore. Tisto, kar je za nas v tem primeru najbolj pomembno, je predvsem to, da bodo tudi upokojenci, ki skrbijo za svoje ostarele družinske člane s statusom oskrbovalca družinskega člana pridobili možnost za usposabljanje in strokovno posvetovanje ter vključitev v podporne sisteme. To pa je ključno predvsem zato, da bodo tudi starejše osebe, za katere skrbijo njihovi upokojeni družinski člani, prav tako deležni enake kakovosti oskrbe in nege kot vsi ostali, ki bodo prejemali dolgotrajno oskrbo v kakšni izmed drugih oblik, ki jih omogoča trenutno veljavni zakon. Skratka, v praksi potekajo številne različne intenzivne aktivnosti, ki so povezane z vzpostavljanjem vstopnih točk na Centrih za socialno delo, razvojem evidenc in informacijskega sistema, načrtovanje mreže izvajalcev ter koordiniranjem aktivnosti vseh deležnikov, ki bodo sodelovali v sistemu dolgotrajne oskrbe. Gre za popolnoma nov samostojni steber socialne zaščite, ki bo namenjen oskrbi in negi tistih, ki bodo potrebovali pomoč druge osebe. Ker številni starejši te storitve potrebujejo že danes in jih zato tudi nestrpno pričakujejo, si želimo, da bi prihodnje leto, ko bo zakon v celoti stopil v veljavo, minilo z minimalnimi zapleti in brez velikih zamud. Prav zato imajo vse omenjene aktivnosti, ki jih usmerja pristojno Ministrstvo za solidarno prihodnost, še posebej pomembno vlogo za to, da bo vsak, ki bo potreboval pomoč druge osebe, to tudi dobil. Zelo hitro se nam namreč lahko tudi zgodi, da bo ves trud vložen v vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe zaman, če ne bomo uspeli zagotoviti zadostnega števila kadrov za izvajanje vseh predvidenih storitev dolgotrajne oskrbe. Prejšnji teden smo bili ponovno soočeni s podatki o izredni porazni uspešnosti razpisov za zasedanje prostih delovnih mest v domovih za starejše. Rezultati ankete, ki jih je objavila Skupnost socialnih zavodov, kažejo na zelo zaskrbljujoč upad zanimanja za zaposlitev na vseh ključnih delovnih mestih. Posledica tega je tudi to, da se obstoječi kader v domovih sooča s preobremenjenostjo in izčrpanostjo, zaradi česar je lani kar 10 procentov zaposlenih poiskalo delo pri drugem delodajalcu. Tako ostaja v domovih za starejše kar 340 prostih delovnih mest, v prihodnje pa se bo kadrovska kriza le še poglobila, saj se bo upokojilo v naslednjem obdobju skoraj 17 procentov vseh zaposlenih. Za to, da bo sistem dolgotrajne oskrbe v praksi resnično zaživel, moramo torej pospešiti tudi izvajanje vseh ukrepov za pridobivanje novega kadra, še posebej pa moramo okrepiti naše napore pri nagovarjanju mladih za opravljanje tega plemenitega dela in pospešiti naše aktivnosti privabljanju tujih delavcev, ki bi potencialno lahko zapolnili

Hvala lepa za besedo. Pred nami je prva novela Zakona o dolgotrajni oskrbi. Zakona, ki temelji na kakovostni, dostopni in prilagojeni oskrbi za vse, ki jo potrebujejo. Sprejem zakona je pomenil pravo malo revolucijo, saj je poleg oskrbe po meri vsakega posameznika in posameznice prvič vzpostavil tudi jasno financiranje sistema in sicer na transparenten, pravičen in predvsem solidaren način. V letošnjem letu je sistem dolgotrajne oskrbe že zaživel z več kot 700 novimi uporabniki storitve oskrbovalca družinskega člana, to je 700 ljudi, ki morda do sedaj niso prejemali oskrbe ali pa njihovi družinski člani zanje TRAK (VI) 9.25** (nadaljevanje) prostem času. Zdaj pa je njihovo delo pripoznano in plačano. V letošnjem letu so se ob uvajanju dolgotrajne oskrbe pokazale tudi nekatere pomanjkljivosti oziroma nepopolnosti novega sistema. In prav te odpravlja novela, ki je pred nami, od poenostavljenega sklepanja pogodb z izvajalci dolgotrajne oskrbe za občine do nujnega podaljšanja delovanja informacijskega sistema za izdajanje odločb. Pomembna izboljšava je tudi enostaven in neposreden prehod v institut oskrbovalca družinskega člana za starejše, za starše otrok s posebnimi potrebami, ko ti dopolnijo 18 let. Za nadaljnje zagotavljanje ustrezne oskrbe tem staršem ne bo treba pristati dodatnega ocenjevanja ali preverjanja, temveč bo prehod avtomatičen. Posebej pa želimo v Levici poudariti spremembo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki smo jo na petkovem odboru predlagali in potrdili koalicijski poslanci in poslanke. Gre za določbo, da bo Vlada oziroma Ministrstvo za solidarno prihodnost do začetka izvajanja ključnih pravic iz sistema dolgotrajne oskrbe v naslednjem letu oskrbe na domu in oskrbe v domovih za starejše sofinancirala višje stroške dela, ki so posledica letos sprejete plačne reforme in kolektivnih pogodb, ki izhajajo iz nje. Kaj to pomeni v praksi? Vemo, da je plačna reforma fizično in psihično izjemno naporno, hkrati neprecenljivo pomembno delo v domovih za starejše končno ovrednotila s plačami, ki bodo najmanj na ravni minimalne. Marsikateri zaposleni, ki dela v domu za starejše že več let ali desetletij, pa bo pridobil celo do 20 ali 30 odstotkov višjo plačo. Da pa ta zagotovo zasluženi dvig plač za delavke in delavce po žepu ne bi udaril oskrbovank in oskrbovancev oziroma stanovalk in stanovalcev v domovih za starejše bo stroške zvišanja plač pokrila država iz svojega proračuna. Tako prispevamo k rešitvi težav, ki bi v prehodnem obdobju lahko vplivala na delovanje socialno varstvenih institucij. Naš cilj je zagotoviti, da nihče od uporabnikov ne ostane brez ustrezne oskrbe, hkrati pa zagotavljamo boljše delovne pogoje za zaposlene, ki so hrbtenica tega sistema. V Levici poudarjamo, da mora sistem dolgotrajne oskrbe temeljiti na načelih solidarnosti in dostopnosti, temu cilju smo sledili pri pripravi Zakona o dolgotrajni oskrbi in temu cilju sledimo pri njegovi novelaciji.

Spoštovana predsedujoča, cenjene poslanke in poslanci, spoštovani minister. V Poslanski skupini Svoboda izražamo podporo predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi. Dolgotrajna oskrba je ključen steber socialne države, ki odraža našo zavezanost k zagotavljanju dostojnega življenja za vse generacije, predvsem pa za najranljivejše skupine naše družbe, starejše in osebe z omejitvami v samostojnem življenju. Obstoječi zakon je vseboval nekaj pomanjkljivosti, ki so oteževale njegovo učinkovito izvajanje. Eden izmed ključnih izzivov je bil tudi nezadostni finančni okvir. Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dolgotrajni oskrbi prinaša pomembne izboljšave. Zakon predvideva vzpostavitev stabilnega in trajnostnega načina financiranja dolgotrajne oskrbe. Kar bo omogočilo nemoteno izvajanje storitev. Predlog uvaja jasnejše kriterije za upravičenost do storitev in povečuje dostopnost za uporabnike, zlasti za tiste z najnižjimi dohodki. Spremembe dajejo poseben poudarek razvoju storitev, ki omogočajo oskrbo na domu, kar je v skladu z željami večine uporabnikov in pripomore k razbremenitvi institucionalnih kapacitet. Uvedene bodo strožje zahteve glede standardov kakovosti, kar bo zagotovilo boljšo storitev za uporabnike. Staršem invalidnih oseb, ki so dopolnile 18 let, se omogoča enostavnejši prehod v sistem dolgotrajne oskrbe. Verjamemo, da spremembe zakona predstavljajo pomemben korak k vzpostavitvi sodobnega, pravičnega in učinkovitega sistema dolgotrajne oskrbe, gre za izraz naše odgovornosti do vseh, ki so v preteklosti prispevali k razvoju družbe in si zaslužijo dostojno staranje ter podporo, kadar jo potrebujejo. V Poslanski skupini Svoboda se zavedamo, da bo za uspešno implementacijo potrebna tudi tesna koordinacija med državnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi in izvajalci storitev. Prav tako bo ključnega pomena nadzor nad izvajanjem zakona in odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti v prihodnje. Prepričani smo, da so predlagane spremembe prava pot k vzpostavitvi boljšega sistema dolgotrajne oskrbe. **7. TRAK: (JJ) – 9.30** (nadaljevanje) S podporo temu zakonskemu predlogu prispevamo k vzpostavitvi bolj pravične in humane družbe v kateri bo vsakdo, ne glede na svoje življenjske okoliščine, deležen ustrezne oskrbe in podpore. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju, V razpravo dajem 4. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in sprašujem, ali želi kdo razpravljati? Ja, je nek interes, se pravi, da začenjam s prijavo. Prijava poteka.

In sicer je prvi k besedi prijavljen Anton Šturbej. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Dejansko dolgotrajna oskrba kljub zakonu nekako šepa in se ne izvaja skladno z zakonom. Pravica do oskrbe družinskega člana, ki bi se morala začeti izvajati s 1. januarjem 2024 se praktično ne izvaja v celoti, ker dejansko še upravičenci niso dobili vseh odločb. Odločbe se pa izdajajo, vemo, da na osnovi osebnega načrta med upravičencem in pa seveda izvajalcem. Torej, če izhajam iz tega primera res obstaja resna bojazen, da v naslednjem letu ne boste začeli izvajati naslednjo pravico dolgotrajne oskrbe, to je pravica do dolgotrajne oskrbe na domu in pa e-oskrbe. Tukaj mogoče razumem določene zadeve, da dejansko dolgotrajna oskrba se širi, se širi praktično na štiri veje, torej verjetno bi bilo potrebno tudi določeno pravico iz dolgotrajne oskrbe izvzeti, kot je e-oskrba, začetek plačevanja novega prispevka. Vemo kaj e-oskrba pomeni in je to ena najlažjih dolgotrajnih oskrb, tako da tu na tem področju mogoče šepa tudi informacijski sistem. In zaradi tega tudi ne pride do implementacije tudi prve oskrbe, pravice do oskrbovanca družinskega člana. Kar se tiče potem naslednjega, kar mi nasprotujemo, da se začne pobirati, pravzaprav nasprotujemo samo eni izmed teh novosti,

upokojenca. Te, temu pobiranju prispevka se pač temu nasprotujemo in pa potem še se pobira po 2 procenta pri samostojnih podjetnikih in kmetih. Torej, glede na to, da oporekam nekako ali pa govorimo o tem, da ne izvajate dolgotrajne oskrbe skladno z zakonom, pomeni tudi, da ste se v svojem zakonu obvezali, da boste vsako leto v dolgotrajno oskrbo pač prispevali iz proračunskih sredstev po 190 milijonov fiksno, temu ni tako, ker vidimo po proračunu, v proračunu Republike Slovenije, da teh sredstev za naslednji dve leti ni, to pomeni, ne za leto 2025 in ne za leto 2026, boste pa pobirali ta prispevek pri upokojencih. Seveda, potem kadrovska stiska v domovih za starejše občane in pa izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu. Mi tukaj pa pač predlagamo, še tudi s svojo novelo, da bi pač **8. za upokojenega družinskega člana lahko skrbel drugi družinski član, ki je upokojenec in tu izhajam tudi iz mogoče nekega primera, da so danes upokojenci, ki so še dokaj vitalni pri 65. letih pa lahko skrbijo tudi za upokojenega družinskega člana, ki je star preko 80 in več let. Tukaj skrb, če nadaljujem s tem, da je skrb za starejše ključnega pomena za vsako državo, mi pa kljub Zakonu o dolgotrajni oskrbi pa še žal ne izvajamo v celoti in pa Ministrstvo za solidarno prihodnost in pa Vlada, na tem področju so naredili bistveno premalo. In, če zdaj še mogoče se še nekaj o tem, da imate različna stališča pri tem, ko gre za peti steber zavarovanja. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje menijo, da je obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo predstavlja novi peti steber socialnega zavarovanja. Sredstva iz tega naslova pa bi se po njihovem mnenju morala zbirati ločeno in porabljati namensko, pri čemer je v proračunskih dokumentih določen najvišji obseg izdatkov za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo v okviru Zavoda za zdravstveno zavarovanje. In mogoče še, da udeleženci na sestanku oziroma v zavarovalnici menijo, da bi se morali odpreti ločeni podračun oziroma da bi se odprli ločen podračun za dolgotrajno oskrbo, kamor bi se stekala nova dajatev. Jaz ne vem ali je že to izvedeno ali ne, ampak kot pravijo, jim glede tega še ni uspelo se poenotiti z vsemi deležniki, čeprav so se na to temo prvič sestali leta poleti 2023 in nato pa še enkrat letos avgusta. Zato menim, da je ogromno še teh nekih stvari, ki jih bo pa treba čim prej se lotiti, v kolikor bi želeli naslednje leto začeti z opravljanjem pravice do dolgotrajne oskrbe na domu in pa e-oskrbe in pa seveda pravice do oskrbe v institucijah, ki pa začne veljati s 1. 12. 2025. Hvala. hvala. Naslednja ima besedo poslanka Sandra Gazinkovski. Izvolite. **SANDRA GAZINKOVSKI (PS Svoboda):** Hvala za besedo, predsedujoča. Ker živimo v starajoči se družbi, za katero je pomembno bolje poskrbeti, je po nekem času in po pregledu situacije na terenu potrebno zakon tudi prilagoditi. Zato danes obravnavamo novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga sprejeli julija 2023. Nova ureditev bo omogočala pravičnejši, bolj trajnosten in dostopen sistem za vse uporabnike. Vključuje konkretne rešitve za financiranje, organizacijo in izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe. Upošteva se pripombe stroke in izvajalcev do te mere, da se zagotovi sistem, ki je delujoč. Storitve bodo bolj prilagojene posamezniku, z večjo fleksibilnostjo pri izbiri oskrbe. Poskrbelo se bo tudi za večjo dostopnost storitev v vseh regijah in kar se meni zdi najbolj pomembno še bolj se spodbuja razvoj oskrbe na domu kot pomemben del sistema, saj vemo, da starejši ljudje raje ostajajo doma, kot pa da gredo v domove za starejše. Tako se v noveli še podaljšuje prehodno obdobje za izvajanje pomoči na domu. Poenostavlja se administrativne ovire za starše, ki že dolgo skrbijo za invalidne družinske člane. Krepi se mreža izvajalcev dolgotrajne oskrbe, kar omogoča večjo razpoložljivost storitev dolgotrajne oskrbe v lokalnih okoljih, predvsem na podeželju. Usklajujejo se nadomestila za izgubljeni dohodek oskrbovalcev glede na spremembe minimalne plače. Vzpostavlja se Register ponudnikov e-oskrbe, tako se izboljšuje preglednost ponudnikov in kakovost nadzora nad storitvami e-oskrbe. Kot sem že rekla, se podaljšuje financiranje dodatnih stroškov izvajalcem, da preprečimo finančne težave izvajalcev dolgotrajne oskrbe. Zelo pomembna je tudi sprememba pri opredelitvi upravljanja podatkov, s tem se bo izboljšalo varstvo osebnih podatkov in povečalo preglednost v sistemu dolgotrajne oskrbe.

Prvič zato, ker je obrazložitev amandmaja slaba in drugič zato, ker je minister že na odboru razložil, da se bo v skladu z dogovorom z Ekonomsko-socialnim svetom to urejalo v novi noveli zakona, ki pa prihaja najkasneje spomladi. Naj še dodam, da sem vesela, da Zakon o dolgotrajni oskrbi že živi, sicer še ni v popolnosti uveden. Moramo namreč razumeti, da se sistem postavlja in ko se nek sistem postavlja, to žal traja. V samem zakonu pa smo namreč potrdili postopno uvajanje pravic. Želim si namreč, da ljudje razumejo, da je sistem postavljen v prvi vrsti za vse nas, ki že oziroma, ki bomo kdaj tudi uporabljali in da je za to izredno pomembno, da je postavljen pravilno. Bi pa še enkrat na glas povedala, da je cilj dolgotrajne oskrbe v prvi vrsti postavitev solidarnostnega sistema, ki bo poskrbel za tiste, ki pomoč potrebujejo. Zato še enkrat trdim, da je solidarnostni prispevek nujen in ne more biti sporen. Prav je, da ga plačujemo vsi. Hvala lepa.

je pa tako v politiki, da ko se neke stvari sprejemajo, se to predstavlja na ta način, pa velja za eno ali za drugo stran, sprejmemo zakon, kljukica, vse smo uredili. Jaz se zavedam, da je Zakon o dolgotrajni oskrbi, tako kot sem rekel, kompleksna zadeva in tudi če pogledamo na pretekle izkušnje, tako o Zakonu o osebni asistenci ali pa katerikoli drug zakon, lahko vidimo, da vsak zakon, posebej pa tako širok je tudi, če je bil postavljen sto procentno, vedno naletel na neke trenutke, ko so bile potrebne izboljšave. In tukaj smo danes pač pri eni od teh izboljšav. Jaz jo bom podprl, ker je dobra in naslavlja neko problematiko, ki se je ugotovila skozi uveljavljanje. Bi bilo pa nesmiselno reči, da tega ne bo več, ker to je normalno v vzpostavljanju nekih sistemov. Tako da tukaj mogoče nadaljujem, da amandmaja ne bom podprl, ker je že sam minister povedal, da se bo to naslovilo v naslednji noveli, ki jo tudi jaz pričakujem čim prej, vsaj v prvi polovici naslednjega leta. Mogoče še ena zanimivost pri

in nekega komolčenja, kaj smo mi, kaj ste vi, kaj smo mi bolje. Jaz se spomnim leta 2021, ko je prišlo do zvišanja plač v sistemu zdravstva in socialnega varstva takrat se je veliko govorilo o teh oskrbninah in tem, da se dvig, zaradi tega dviga, takratnega, ne bi poznal dvig oskrbnin. Takrat minister Cigler Kralj ni našel sredstev za to.

ampak teh sredstev ni našel. Potem skozi pritisk angažirane civilne družbe je na koncu prišlo do tega, ampak danes imamo čisto obratno zadevo, koalicija je odreagirala pravočasno. Se mi pa zdi, da na drugi strani opozicije niti ni dobro se zavedala kaj se dogaja na odboru. Skratka, en cel kup nekih besed dobivamo. Jaz mislim, da se moramo vsi skupaj nekako brez tekmovanja zavedati, da je Zakon o dolgotrajni oskrbi pomemben, zelo pomemben, da bomo naleteli na težave. Bistveno pa je, da jih bomo sproti naslavljali

in to predsednik odbora ve, da amandmaja odbora k 11. členu ni bilo v sistemu odbora. Torej jaz sem ves vikend ta amandma k 11. členu iskala in sem ga tudi v ponedeljek o tem obvestila. Zato bi rada poudarila še nekaj in kar smo še poudarjali na odboru in tudi zato, ker se pač govori o tem, da zdaj tekmujemo. Ne, ne tekmujemo, moramo se poslušati zato, da vzpostavimo da vzpostavimo sistem dolgotrajne oskrbe, o katerem govorimo, kako je potreben, kako je potreben za dostojanstveno starost, vzpostaviti delujočega, čim prej delujočega in učinkovitega in predvsem učinkovitega, kajti s 1. julijem 2025 državljani Republike Slovenije, tako tisti, ki bodo uporabniki teh storitev in njihovi svojci in to je kar velika, veliko število državljanov, pričakujejo, da bo ta sistem učinkovito deloval brez strahov, kako bo naprej ali bo ali ne bo, kako dolgo bodo čakali na odgovore in tako naprej. Zdaj pa še k naslednjemu. Ja, zato ker se moramo pogovarjati in ker mora biti to splošno družbeni konsenz, je treba tudi posebej povedati, da predlog zakona ni bil deležen obravnave na Ekonomsko-socialnem svetu, ampak zgolj je bila to seznanitev na strokovni skupini, v strokovni skupini, ki pač na tem področju deluje v okviru ESS. In torej se tudi ta ESS, pomemben del dogovora o tako pomembni zadevi kot je dolgotrajna oskrba, seveda si zasluži. In če se zavedamo pomena in pomembnosti torej delujočega sistema, se moramo poslušati, se moramo upoštevati in na to so vas tudi opozorili. Določene rešitve, določene pripombe niso bile upoštevane in zdaj minister je rekel oziroma nekdo iz koalicije, da bo to že torej nova novela v začetku naslednjega leta. ti časovni roki so zelo, zelo relativni v tej Vladi, zato ne vem ali bo to en mesec, dva meseca, tri, 1. julij 2025 je pa čez zelo nekaj mesecev kratkih. V nadaljevanju želim poudariti še naslednje. Namreč ker vas, ker hkrati, ko govorimo o tej noveli, ki po vašem pač vzpostavlja podlago za delovanje dolgotrajne oskrbe v lokalnih skupnostih, vi dobro veste, da so mnoge lokalne skupnosti v velikih stiskah, ne vse, ne vse, ker pač nekatere že imajo neke delujoče javne zavode, ki lahko prevzamejo, ampak se veliko stvari še ne ve, a hkrati se pa soočamo z največjim problemom in se ga bomo kljub tej noveli zakona, to je s kadri. In to je povezano, to je zelo povezano in zelo pomembno. Če kdo misli v Vladi, da če bodo lokalne skupnosti prevzele, torej ko bodo prevzele organizacijo izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe, a bo potem pa zgolj in samo njihov problem, kako dobiti kadre, se motite. To je naš skupni problem. Na to vas opozarjajo v socialnovarstvenem zavodu, ki so po anketi, jaz sem jo tudi predstavila na odboru, tako da smo dobro vedeli, kaj se dogaja na odboru, s štipendijami, z odzivi na razpise, koliko zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih se bodo, se bo v naslednjih letih kmalu upokojilo in da zadaj ni ljudi. Ni. In zakaj jih ni? Zdaj pa k tistemu znamenitemu členu, k 11. členu, ki ste ga, ki ste ga prinesli naknadno, torej amandmaju odbora. No prav, ampak jaz sem to povedala tudi v razpravi na odboru. Namreč po podatkih,

z letošnjim letom ukinjate pa dodatek, ki ga je prinašal posebni vladni projekt za plačno skupino J, tudi neprecenljivi del oskrbe v domovih za starejše: čistilke, perice, kuharji, pomočniki kuharja, šivilje, vzdrževalci servirke. s tem, s to plačno reformo do oktobra 2025, ko bo naslednja uskladitev, v bistvu bodo s to plačno reformo na slabšem. Na slabšem, kajti do sedaj na osnovi tega posebnega vladnega projekta, so prejemali do 150 evrov bruto za polni delovni čas, torej dodatek k mesečni plači ali 75 ali 100 ali 150 evrov bruto, odvisno od ur prisotnosti na delovnem mestu, ukinila ta, torej ukinila ta posebni vladni projekt glede na to, da se pač začenja plačna reforma, pa bodo v bistvu ti zaposleni v domovih za starejše na slabšem. To pomeni, da bo še manj osebja. In sem povedala, da domovi prosijo tudi, da se to podaljša vsaj do oktobra 2025 zaradi naslednje uskladitve, kar se tiče plačne reforme, in ti ljudje bodo na slabšem z januarsko plačo. Torej očitno ste izračunali in to ste se uskladili v času odbora, izračunali, da vam v bistvu gre manj iz proračuna, če to poravnate domovom, odvisno kdaj jim boste ta izplačila tudi nakazali, bo to sprotno, bo to po treh mesecih ali kakorkoli, torej, kdaj jim boste to nakazali in bodo v bistvu s tem, ko jim boste to nakazali na račune, torej ta višek za, manjši del, kot pa če bi zdaj nadaljevali vse do oktobra 2025 za to najnižjo skupino ljudi v domovih za starejše. To je ena stvar. Hkrati vas opozarjajo tudi, upokojenci, združenja, resnično smo ogorčeni, kot da Golob in 660 tisoč upokojencev ne živimo v isti državi. Mi govorimo o pravičnem in dostopnejšem sistemu. Pripombe se ne upoštevajo, vi dobro veste, kakšne so pripombe zdaj, ko so posveti po regijah, kako so različne pripombe in koliko je vprašanj, s katerimi želijo biti v lokalnih skupnostih, torej in izvajalci že seznanjeni, da lahko organizirajo. Sem že rekla, pričakovanja ljudi so s 1. julijem velika, velika in to si zaslužijo, to si zaslužijo. In, če že božičnica ni potrebna, ker naši upokojenci očitno živijo zelo dobro, vi boste s 1. julijem, pa čeprav je za leto 2025 namenjen letni dodatek za 5 evrov več kot letos, prav s tem vzeli ta višji, s tem prispevkom enim procentom od neto pokojnin vsem upokojencem. Kaj ste naredili? S tem, da boste danes potrdili v koaliciji, da bo elita, kulturna elita Slovenije po nekem ključu pa dobila mesečno tisoč 500 evrov dodatka. Krasno. Tisti ljudje, ki dobivajo položnice, upokojeni, ki so zdaj položnice za elektriko 120, 130, dobivamo primerjave oktober, november, procentov višje, za njih je 12, 13, 25 evrov višja položnica, pol meseca preživetja,

je napovedal, da bodo zahtevali tudi ustavno presojo zakona. Kako se boste iz tega s tem spopadli? Kako bo, kaj to potem pomeni tudi za vse nadaljnje postopke? Poglejte, imamo podatek, vsi ste ga slišali, tudi v medijih ste lahko brali, v mesecu decembru bodo izplačila iz proračuna okoli dve milijardi. To je tri milijone izplačil na uro v enem mesecu, vsako uro tri milijone. Vi pa ne morete tega urediti tako, da bi lahko imeli ljudi, ljudje občutek, da delate zanje, za njihovo dobro. V tem je problem. V tem je problem. Kar se tiče pa še enkrat, našega amandmaja, ne vem v čem je slaba obrazložitev ali jo preberem, da jo bodo vsi razumeli, obrazložitev, ki pravi, da z amandmajem predlagamo, da bodo oskrbovalci družinskega člana lahko tudi upokojenci. Preberem vse, ali ste prebrali, ker če ste prebrali je obrazložitev dobra, jasna in kratka, preprosta. Vi govorite, da boste to uskladili, naredili v naslednji noveli, ampak 1. julij se približuje in potem so postopki, in v pogovorih se vsi strinjamo, da tečejo prepočasi. Prepočasi, ker kot sem rekla na začetku, pričakovanja so zelo velika. Sem že na odboru sporočila težave, kako bodo upravičeni do dolgotrajne oskrbe tisti, ki prejemajo pokojnino iz tujine pa bi plačevali prispevek. Kako bodo lahko plačevali prispevek vsi Slovenci, ki delajo v tujini, živijo tukaj, kako boste to rešili? Vse to morate rešiti do 1. julija, najkasneje. Mi se pa še zdaj pogovarjamo o nekaterih stvareh, ki še niso stekle, ki še niso tako daleč, da bi lahko rekli, da se že sploh kaj izvaja, da bi rekli, zdaj smo pa konec leta 2024 in oskrbovanci družinskih članov, so vsi, ki so bili upravičeni, ki so šli skozi vse postopke, nekateri še niso šli ven, nekateri imajo še v naslednjem tednu, tik pred božičem še ene, že ne preiskave, torej pač pogovore, da se bo to rešilo pa bi že moralo delovati celo leto, pa še tega vedno ni. Torej, gre prepočasi, izjemno prepočasi in in je očitno tudi na tem področju premalo dogovora, splošnega dogovora. Kar počez pa reči, zato ker si v koaliciji, da je to odličen delujoč sistem, pač ni prav, ker ljudje na terenu tega tako ne občutijo. Vsi pa imamo verjetno skupni imenovalec: odlična učinkovita dolgotrajna oskrba. Ampak ne na tak prepočasen način. Ne. Ne, tako ne bo šlo. In vedno znova se pojavljajo stvari, ki seveda begajo državljane in s tem tudi, in s tem tudi seveda se pojavljajo dvomi v izvedbo teh vseh storitev s 1. julijem 2024. Hvala lepa.

jaz se ne bom spraševal, zakaj je poslanka v ponedeljek spraševala predsednika Vlade o nečem, kar smo v petek sprejeli, ne bom pa kot predsednik odbora dovolil, da se tukaj izvaja insinuacije in se kakršnokoli krivdo

26 in 29 sekund. Odbor se je zaključil 20 čez 3. Šest minut po zaključenem odboru je bil amandma objavljen. Kaj ste počeli ne vem in me niti ne zanima, niti ne obsojam, ne bom pa dovolil, da bo kakršnokoli krivdo za vaša dejanja nosila strokovna ekipa odbora ali kdorkoli od zaposlenih Državnega zbora in pričakujem, spoštovana predsedujoča, da ustrezno ukrepate. Ja, zdaj seveda bom odprla še en krog razprave, tako da v prihodnje prosim za tovrstne intervencije v obliki razprav, ker to ni bil ravno čisto postopkovni predlog. Poslanka, res vas opominjam, to ni korektno. Tukaj ima predsednik odbora prav, Tako da prosim poslanke in poslance, vzdržite se takšnih neprimernih neprimernih intervencij, ker ni prav. Je povedal predsednik odbora Zakaj ni prav sicer v obliki postopkovnega, ampak kakorkoli, povedal je. Vsebina je jasna. Sedaj pa ima besedo minister. Izvoli. Hvala za besedo in hvala za dosedanjo razpravo. Veseli me, da imamo vsi skupen cilj in to je vzpostaviti delujoč sistem dolgotrajne oskrbe čim prej. Ponovno in pogostokrat slišim, da se dolgotrajna oskrba ne izvaja. To preprosto ni res. Dolgotrajna oskrba se izvaja, pravica, ki jo prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi ta trenutek je oskrbovalec družinskega člana, ki se izvaja. 700 novih je samo letos, 700 novih, ki te pravice prej niso imeli. Ni bistvenih zaostankov na centrih za socialno delo. Ta številka se z vsakim mesecem poveča za približno sto sto novih, to vidimo tudi preko izplačil. To je teh 700 novih prejema sredstva za delo, ki ga opravi. To je pravica, ki je v veljavi. Časovnico ste sami povedali, mislim, da jo ne rabim dodatno razlagati, bi pa vseeno povedal, ker se dostikrat referiramo tudi na prejšnji zakon prejšnje vlade, polna uveljavitev je konec koncev bila enaka govorimo o 1. 1. 2026 - to je cilj, ki je bil postavljen v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Zelo veliko govora je glede kadrov, tega se na ministrstvu in tudi kot vlada zelo dobro zavedamo, zato smo sprejeli že marsikateri ukrep poleg kadrovskega zakona, ki smo ga poleti sprejeli, tudi plačna reforma, ki prinaša pomembno spremembo. Prva je ta, da nobena plača ni več pod minimalno plačo, pa vsi, ki tu sedimo, vemo, da je marsikateri, ki dela v tem sektorju, ki dela v domu za starejše, imel izhodiščno oziroma osnovno plačo pod minimalno plačo, zdaj je ne bo imel več. Zakaj je to pomembno? Pomembno je tudi zaradi tega, ker ko je v preteklosti, ne vem na primer pomočnik dietnega kuharja, ki je imel 18. plačni razred kot izhodiščni napredoval za pet razredov, je bil še vedno pod minimalno plačo. Zdaj temu ne bo več tako. Ta napredovanja se bodo priznala in pomočnik dietnega kuharja ne bo več, ampak bo imel priznana tudi vsa napredovanja, ki se mu bodo končno poznala tudi v izplačilu. Poleg tega vemo, da so vsi dodatki, ki jih oseba prejema vezani na osnovno plačo, tako da tudi s tega vidika, tudi s tega vidika, bodo plače višje. Ne pravim, da to zadošča, tega nikoli ne pravim. Redno spremljamo, zelo aktivno delamo z vsemi deležniki in če in ko bodo

ravno tako kot ukrepi na področju kadrov, ker to je tisto, kar pomeni, da odreagiramo in tudi urejamo področje. Slišali smo tudi glede lokalnih skupnosti. Kot je poslanka že povedala, organizirani so bili posveti točno z namenom, da dobimo dodatne informacije, težave, s katerimi se srečuje na terenu in podobno. S temi posveti bomo nadaljevali, s širšimi, v začetku leta z vsemi župani in županjami in ostalimi, ki delajo na tem področju. Je pa res, da se jih je na žalost udeležilo manj kot oziroma okrog pol občin. Tako da tu je zagotovo tudi eden izmed točk, ki jih bomo morali nasloviti in tudi pokazati, mislim, da je interes skupen, lokalne skupnosti in države, da deluje zakon čim boljše. Zdaj pa še glede člena, ki je bil sprejet. Jaz lahko povem, da zelo veliko prispevamo, kot država, da oskrbnine ostajajo take, kot so. Ne samo ta člen, ki je bil sprejet po novem, ampak že od prej poznate 125. člen v zakonu. Po izračunih bomo do uveljavitve Zakona o dolgotrajni oskrbi institucionalnega varstva s 1. 12 prihodnje leto za nižanje oskrbnin, torej, da ne udari po žepe upokojenk in upokojencev, iz proračuna prispevali čez 41 milijonov evrov. To pomeni v povprečju na 1 oskrbnino čez 1600 evrov letno. To je tisto, kar prispevamo za ljudi in to je tisto kar prispevamo kot za naše najranljivejše. Bi pa dodal čisto za konec, da ob obravnavi predloga zakona na matičnem delovnem telesu je bil izglasovan ta amandma. Kot rečeno, ga sam in ministrstvo vsebinsko zelo podpiramo. Bi bilo pa smiselno razširiti obrazložitev tega člena, da je povsem jasna, in sicer, da se z amandmajem zagotavlja nemoteno izvajanje storitev institucionalnega varstva in storitev pomoči na domu do uveljavitve pravic, ki jih zagotavlja Zakon o dolgotrajni oskrbi. Hvala. Najlepša hvala. Prvi krog liste razpravljavcev smo izčrpali. Sprašujem, ali želi morda še kdo razpravljati? Vidim, da interes je. Torej začenjam s prijavo. Prijava poteka. Prva se je k besedi prijavila poslanka Alenka Helbl. Izvolite. Ponovno želim povedati kar se tiče amandmaja k 11. členu, da ga čez vikend, ko sem preverjala, ker ga doma nisem imela v fizični obliki ni bilo, zato ker je ta ta amandma, ni ga bilo in o tem sem seznanila predsednika odbora zato in nisem govorila o nikakršni krivdi drugih strokovnih sodelavcev. Predsednika sem pa o tem seznanila. In je rekel, da ne ve, zakaj ga ni, ampak ga ni bilo. Toliko o tem, zato ker je to bil, predvidevam, amandma odbora, torej spremenil vso sliko, ampak še ni bilo to očitno na Vladi dogovorjeno. Hvala lepa.

so se v parih letih zelo spremenile. Od prvega zakona pa do te novele je prišlo na dan kar nekaj spoznanj in seveda reakcija je nujna in upravičena in tudi v pravo smer. Kar se tiče mojega zadržka pri

Zadeva je večplastna. Moramo ugotoviti, da je nova plačna reforma nekako že posegla tudi v to. Tukaj imamo kar nekaj, že sam minister je povedal, dietni kuhar je ena od, bi rekel, stimulacij, ki se je to plačno reformo kar priznala, da pa je tudi velik napredek pri tistih kadrih, ki so praktično najbolj deficitarni in predstavljajo največji problem. Zakaj mi v domovih za ostarele ne moremo izvajati te službe, predvsem zato, ker nam primanjkuje kadrov in imamo že v tistih obstoječih domovih proste kapacitete in to, da nam očitate, da nismo nič naredili na novih domovih, je popolnoma neupravičeno, kajti novi domovi praktično samevajo, ker imajo prazne postelje in se vodstvo nekako ne more poslužiti temu kadrovskem potencialu, ki je, ki ga imamo na voljo. Kot sem že rekel, uskladitev z Ekonomsko-socialnim svetom je nujna, to bomo rešili v novi noveli zakona, tudi jaz upam, da čim prej, da pa je to težko, in da je tudi z lokalnimi skupnostmi treba rešiti vrsto vrsto nalog, ki jih obvezujejo. To se tudi v tej noveli izvaja in mislim, da bomo v tem sodelovanju lokalnih skupnosti in pa izvajalcem naredili velik korak naprej. ko sem prej rekel, očitki koliko novih domov smo zgradili. Mi sile usmerjamo bolj v ljudi, v iskanju kadra in pa opolnomočenosti tega kadra. Politika je prava, mislim, da je, da zahteva veliko poglobitve in se mi zdi, da je to prava pot. Čaka nas pa še veliko novelacij tega zakona, kajti materija je zelo kompleksna. Do zdaj je bila zanemarjena in mi smo jo začeli reševati sistemsko, odločno in mislim, da nam bo do konca naslednjega leta to več kot uspelo.

Novelo sicer podpiram, ampak rad pa bi omenil ob tej priliki, da je statistika dolgožive družbe pri nas je neizprosna. Bi prosil za malo pozornosti Vlado. po SURS imamo po podatkih za julij 2022 344 ljudi v Sloveniji, ki so starejši od sto let, imamo 18 tisoč 560 ljudi, ki so med 90 in 99 let in imamo 100 tisoč ljudi, ki so stari med 80 in 89 let. Ne rečem, da vsi ti rabijo kakršnekoli storitve iz dolgotrajne oskrbe, nekaj pa sigurno. In v tej luči teh številk je hvaljenje s 700 prijavami in obdelanih za storitve malo, to je malo. In apeliram, da pritegnete več starostnikov, če se da, tudi s proaktivnimi akcijami Centrov za socialno delo, pa družinskih zdravnikov, ki imajo sigurno vejo kdo je star sto let ali pa kdo je star nad tudi s postopki po uradni dolžnosti to ne vem, če je v vašem zakonu predvideno, kajti pričakovati, da bodo najstarejši ažurno brali naše zakone, **16. TRAK:

hvala lepa za besedo. Zdaj uvodoma bom najprej si dovolila intervenirati na besede ministra oziroma samo pohvale, kako ste do sedaj rešili že 700 novih statusov oskrbovalcev družinskega člana, Zdaj potrebno je povedati dejstvo, da ste s 1. 1., ko je začela letošnjega leta ta pravica veljati, popolnoma zatajili. Sistem vam ni deloval, ljudje na novo niso mogli pridobiti te pravice. In septembra letošnjega leta nam sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo, ki vodijo te postopke, pove takole: od 1. januarja je prispelo kar 1400 vlog za pravico do oskrbovalca družinskega člana. Torej sredi septembra 1400 vlog, danes se minister pohvali, da ste jih uspeli rešiti 700, torej polovica še vedno ostaja brez te priznane pravice, pa smo na koncu leta, spoštovani minister. In želela bi od vas v nadaljevanju tudi slišati, v kateri fazi postopka so teh 700 vlog, ali je to izdana odločba ali pa dejansko v fazi že sprejetega osebnostnega načrta, ne, da so to pravico tudi pridobili. Toliko o tem. Sedaj pa da se vrnem na amandma Slovenske demokratske stranke. Ja, dolgotrajna oskrba se izvaja, ampak na žalost ne v takšni obliki kot bi bila potrebna in ne za vse tiste, ki jo danes potrebujejo. In glavni problem na področju dolgotrajne oskrbe so kadri, in to se strinjamo tako v opoziciji kot v koaliciji, s tem da v opoziciji dajemo neke predloge, rešitve, s katerimi bi lahko realizirali, da bi pridobili čim več kadra v dolgotrajno oskrbo, ampak nekako z vaše strani ni posluha. Zdaj k predlogu novele, k 4. členu smo v Slovenski demokratski stranki torej vložili amandma, s katerim bi se zagotovilo, da bi status oskrbovalca družinskega člana lahko pridobili tudi upokojenci. Zakaj? Namreč levji delež skrbi za bolne in onemogle izvajajo prav svojci, ki opravljajo te storitve za, za svoje ljudi, ki so bolni. Zdaj, vaš zakon o dolgotrajni oskrbi je starejšim to pravico onemogočil, treba je pa povedati, da prvi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil po več kot 20 letih najprej bil potem sprejet v prejšnji vladi Janeza Janše, je bila ta pravica upokojencem dan in bi bila danes tudi omogočena. In situacija tudi glede kadrovske stiske in problematike na tem področju bi bila zagotovo bistveno drugačna kot jo imate sedaj vi, namreč po uradnih podatkih Ministrstva za zdravje je povprečna starost ljudi, ki skrbijo za svoje onemogle družinske člane, nekaj čez 63 let. In potem vemo, kdo v resnici izvaja to oskrbo na domu, torej starejši, po večini upokojenci, ki pa sedaj po vaši noveli zakona o dolgotrajni oskrbi očitno ne bodo mogli pridobiti tega statusa in s tem seveda posledično pravic, ki jim bi šle na podlagi tega, če bi ga imeli. Zdaj zanimivo je tudi dejstvo, da ste ga najprej v objavljeni noveli 7. oktobra 2024, je bil Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi javno objavljen na spletni strani E-demokracije in takrat ste to zadevo imeli tudi vključeno. Potem pa ste očitno, ne vem, niste našli konsenza in ste potem 5. decembra, ko je bil zakon pripeljan v Državni zbor v obravnavo, to pravico za upokojence izključili. Zdaj, kaj se dogaja, ne vem, zagotovo pa ne morem verjeti vaši zgodbi, da se vi že eno leto dogovarjate z Ekonomsko-socialnim

malce hitreje ta zaplet z Ekonomsko socialnim svetom ali pa mogoče greste po navodila Ministrstvu za finance, kako se zadeve rešujejo. Skratka, hočem povedati nekaj. Že v začetku letošnjega leta, natančneje v mesecu februarju, je predsednica Komisije za zdravstveno in socialno varstvo v Zvezi društev upokojencev opozorila, "ker ni kadra, ki bi izvajal dolgotrajno oskrbo, si ne predstavljamo, da bi bili upokojenci izključeni. Brez upokojencev se sistem dolgotrajne oskrbe namreč sploh ne bo mogel izvajati." - to sem sedaj prebrala citat predsednice komisije. In seveda vas ni opozarjala samo ona, opozarjali smo vas tudi v opoziciji. Najprej je že v začetku februarja sledilo poslansko vprašanje kolegice Suzane Lep Šimenko, ki vas je opozorila in tudi povprašala ali se pričakujejo spremembe v tej smeri in takrat ste še meseca marca že dejali, da proučujete možnosti v tej smeri, da bi se zakon v tem segmentu popravil. ker se seveda nič ni zgodilo, smo potem v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke na to opozorili tudi v svoji zahtevi za sklic izredne seje v mesecu maju, ker smo poleg drugih zadev izpostavili tudi ta status, ki ga niste priznali upokojencem in takrat je bila zadeva zavrnjena, češ, da boste to tudi uredili. Sledil je mesec september, ko ste minister v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje povedali, da bo ministrstvo dalo predlog v javno obravnavo novele in ki bo novela vključevala tudi to pravico. Zdaj pa minister me zanima, kaj ste potem delali, ne od začetka leta, pa do meseca decembra, da se niste uspeli za tako pomembno zadevo dogovoriti z Ekonomsko-socialnim svetom? Kajti dejstvo je, da boste imeli v prihodnjem letu na tem področju zagotovo velike probleme s kadrom, ker vi lahko danes rešujete s to novelo vse te, bom rekla, birokratske zaplete, ki ste si jih v bistvu sami naredili takrat, ko ste zakon pripravili in nekakšne lepotne popravke. Glejte, papir vse prenese, ampak kdo vam bo zakon izvajal, kdo? Kadrov ni in kadrov ni niti v domovih za starejše, ki trenutno v največjem deležu izvajajo oskrbo na domu in ta oskrba na domu, ki se bo s 1. s 1. 7. postala dolgotrajna oskrba na domu niti ni enaka, to vsi vemo. In oskrba na domu, ki se trenutno izvaja, so tudi natančno dorečene, kako je finančni okvir, kako se urna postavka določi. Medtem ko za dolgotrajno oskrbo na domu pa seveda tega še nimate niti jasno predvideno. Zdaj v prvem delu upam, da sem uspela pojasniti kolegici iz koalicije, ki se je prej obregnila ob da naj bi bil predlog amandmaja slabo obrazložen, zato ga ne more niti podpreti. Jaz sem prepričana, če bi se kolegica malce potrudila pa poslušala že na odboru kaj so moji kolegi iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke o predlogu amandmaja povedali. Bi zagotovo, verjamem da bi imela boljše mnenje, saj vemo, da gre tukaj za sprenevedanje koalicije, ampak dejstvo je, da to ni neka nova zadeva. Ta amandma, na to opozarjamo že vse od začetka leta, ko se je ugotovilo, da so bili upokojenci pri tem spregledani. Amandma sicer vlagamo prvič, ker je pač novela odprta, ampak ministrove obljube pa že tudi poslušamo vse od začetka leta, kako bodo to zadevo uredili, tudi javno je obljubil upokojencem, ampak očitno ne bo,

informacije. Zdaj bom rekla, moje informacije s strani občin so pa bistveno drugačne, ne glede na ta vaša regijska srečanja, ki ste jih prej omenili, minister, ja, imate jih, ampak jaz bi se na vašem mestu vprašala, zakaj je tako slaba udeležba občin. Zato, ker ne pridete z odgovori na vprašanja, tistimi bistvenimi, ki jih občine že danes potrebujejo, ne v naslednjem letu. Namreč, nimate jasno določenega sistema financiranja. Veliko vprašanj, nedorečenosti je tu s strani občin. Zdaj imate sprejet pravilnik, ja, pa poslali ste neke dopise občinam. Ampak konkretno, kako bo z materialnimi stroški, kateri delež bo na občinah, kateri na državi, državi, kdo bo plačal te storitve, kako bo z oblikovanjem urne postavke? Nič od tega še nimate. In zdaj vi meni povejte, kako se bodo občine in potencialni izvajalci odločili, da sklepajo pogodbe, če ne morejo doreči vsebine? In danes oziroma v tem mesecu, pa v preteklem mesecu, so se na občinah sprejemali proračuni, kjer je bilo treba zagotoviti tudi finančna sredstva. In vi danes govorite tukaj, kako boste v prihodnjem letu, občinam tudi bolj podrobneje še naprej pojasnjevali, kako se bo ta dolgotrajna oskrba na domu izvajala. Malce zamujate. Ne malce, dosti zamujate in se bojim, da da bo na koncu tako, ker so za to mrežo odgovorne občine, da bo pač se znova s prstom pokazalo s strani Ministrstva za solidarno prihodnost, da pač glede na to, da je ta pravica zajeta v izvajanju lokalnih skupnosti, da pač morajo one reševati zadeve tako kot velikokrat doslej z vaše strani, kakor se bodo same znašle problem tukaj je, da vi ne poskrbite za tiste temelje, konkretne odgovore, ki jih pa potrebujejo tako izvajalci danes že, kakor tudi občine. Pa še samo za konec, kar se tiče kadrov. Sekretar Skupnosti socialnih zavodov je povedal takole: Razmere še nikoli niso bile tako slabe kot v letošnjem letu. Padel vam je tudi procent prijavljenih na odprte razpise. In In da naj povem še to, meseca julija smo tukaj sprejemali interventni zakon, ker se je tako mudilo, ker je pomanjkanje kadra in kako boste vi sedaj to zagotovili. Glejte spoštovani minister, tri mesece ste potem potrebovali, da ste sploh prvi razpis objavili, tri mesece.

Hvala lepa za besedo. Današnja novela zakona je tipičen primer tega, kako lahko določena politika, določen politik v državi recimo zavaja. Poslušali smo predsednika Vlade, poslušali smo ministre, državne sekretarje, poslance koalicije kako je vaš zakon izvedljiv, naš Zakon o dolgotrajni oskrbi pa,, recimo ni bil izvedljiv. In to so bili, bom rekel večkratni, vsakokratni očitki, ko smo ta zakon tudi obravnavali. Danes sprejemamo ta zakon že drugič, to novelo zakona. Zakaj se človek vpraša, če je pa vaš zakon tako izvedljiv kot ste pred časom tudi govorili. To je podobno, kot bi kupili avtomobil, potem bi ga imeli, pa skozi trdili, da je to najboljši avtomobil, da je z njim vse v redu, potem bi ga imeli pa dvakrat zaporedoma na servisu. Razumete kaj vam želim povedati? Vendarle ta vaš zakon ni tako izvedljiv, kot ste sami na začetku tudi trdili. Izvedljiv pa je ta vaš zakon, bom rekel, z ene strani in tam, bom rekel, zelo dobro funkcionira, ko je treba udariti po denarnici naših državljanov. S 1. 7. 2025 bomo ta zakon državljani občutili tudi tako, ko se bomo prijeli za denarnico. Zdaj, sam minister je govoril o plačni reformi. Meni gredo kar dlake pokonci, ko slišim, plačna reforma s strani ministra, koalicijskega poslanca in tako naprej. Kakšne bučke vi prodajate? In vidim, da ste v stranki Levica to plačno reformo vzeli zelo resno. Tako zelo, da ste jo začeli izvajati sami pri sebi, še preden je bila ta plačna reforma sploh sprejeta. Bravo! Res ste,

To je vaša plačna reforma. In predlagam, da ta zanos po višjih dodatkih, ki ste ga izkoristili v stranki Levica za vašo elito, za vaše privilegirance, prenesete tudi na zaposlene v domovih za starejše. Zato mi ne govoriti o plačni reformi, ker plačna reforma ni R od reforme. To je samo obljuba o dvigu plač in te višje plače bo izplačevala naslednja oblast in ne vaša. To ni R od reforme. Dajte ljudem zdaj, kar mislite dati, ne čez štiri leta, zdaj jim dajte višje plače, ne čez štiri leta. Pa to je drobiž za tiste, ki imajo res najnižje plače. Imate polovico zaposlenih v domovih za starejše, ki so dobivali dohodek nižji od minimalne plače, torej so dobivali dohodek tisoč 253 evrov bruto na mesec, po novem bo to 17. plačni razred in bodo, dobili, pazite, 38 evrov bruto neto, bruto višji dodatek oziroma višjo plačo. Ali vi res mislite, da boste, da boste v tej dolgotrajni oskrbi obdržali ljudi, če jim boste dali 38 evrov bruto več? To verjetno mislijo samo v stranki Levica. V oddaji Tarča so vas zelo lepo razkrili, socialna oskrbovalka v domovih za starejše prejme 180 evrov bruto dodatkov, pa dela vsak dan petke, svetke, sobote, nedelje, vsak dan ponoči in tako naprej. Medtem pa uradnik na ministrstvu, privilegiranem ministrstvu Levice, prejme slabih 600 evrov, ob tem, da so tudi zelo nazorno pokazali, da ob 16. uri je tam tema, niti luč ne gori več v vaši pisarni in dobi nekajkrat višji dodatek kot pa zaposlena v domovih za starejše. ključno, kar je treba narediti, treba je sprejeti normative za zdravstveni del, za socialni del je normative sprejel že Janez Cigler Kralj v času prejšnje vlade, ko je bil minister in zdaj čakamo na te na te normative za zdravstveni del. In ko bodo ti ljudje, ko bodo ti normativi sprejeti, bodo zaposleni bistveno manj obremenjeni in bodo bistveno boljši pogoji za delo, hkrati s tem pa je treba dvigovati tudi plače. Dejstvo je, da smo mi te plače dvigovali za tri do štiri razrede, mislim, da okoli 150 evrov bruto. Še premalo, še premalo, ampak bistveno več od vaših 38 evrov evrov bruto, ki jih v stranki Levica tudi dajete. Naslednja stvar, oskrbovalci družinskih članov. Sam sem na praktično vsakem odboru na katerem sem bil opozarjal, da bi moral biti oskrbovalec družinskih članov tudi upokojenec. Marsikateri upokojenec je še dovolj pri močeh, da lahko skrbi za svojega onemoglega partnerja, družinskega člana. Še več, državni sekretar na ministrstvu je rekel, veste kaj je tukaj si mi ne bomo zapirali vrat. Da tega tudi ne bi naredili. Danes ugotavljamo, da da te določbe ni v zakonu zato, ker ste si zaprli vrata. In še nekaj vam bom povedal. Prisiljen boste to narediti, prisiljen, situacija vas bo to prisilila, ker nihče drug oziroma težko boste dobili ljudi za delo v dolgotrajni oskrbi, zato boste to prisiljeni narediti. Kako v vladi Roberta Goloba, rešujete problematiko starejših? Tako, da jim ne daste božičnice, bo pa vsak upokojenec, kot sem prej rekel, s prvim sedmim lahko začel plačevati višjo dajatev, to se pravi, dolgotrajno oskrbo, 1 procent pokojnine mu boste lepo vzeli, božičnice ne bo dobil in to je pač to. lepo je, da vaš predsednik Vlade Robert Golob pleše z upokojenci v domovih za starejše, ampak s plesom ne moreš plačati računa za oskrbo v domovih za starejše. Hvala.

Govorite o tem, da plačna reforma ne bo prinesla nič, da je to kar nekaj, da je to brez veze. Naj vam nekaj povem, 20 let vam tega ni ratalo narediti oziroma nobeni Vladi do zdaj, ne govorim samo za vašo Vlado, nam je to ratalo.

bolj so se izpogajali, boljše je bilo za njih. Bi pa vseeno povedala, socialna oskrbovalka bo dobila 277 evrov več. Potem dietni kuhar, kar je zelo pomembno, ker teh je zelo malo, zaradi tega, ker je bila plača do zdaj zelo nizka, bo dobil 369 evrov več, bolničar negovalec, zelo pomembno, njih tudi manjka 300, samo majčkeno, 326 evrov več. Mislim, jaz ne vem, kje imate vi podatke, da bo zadeva zelo, zelo nizka. To je ena stvar. Druga stvar, plačna reforma je zelo pomembna, zato ker bodo tudi osnove plač višje. Kaj to pomeni? Nihče ne bo bil pod minimalno plačo. Kaj se je dogajalo do zdaj? Ko je bil nekdo pod minimalno plačo, se je za pokojnino upoštevala ta osnova in ne celoten znesek, ki ga je dobil na račun skupaj z minimalno plačo. In kaj je to pomenilo? To je pomenilo, da je ta ista oseba imela zelo zelo nizko pokojnino. Zdaj tega ne bo več.

pri gospodu Reberšku, mislim, da je v tem primeru bolj kot prispodoba avtomobila bolje govoriti o novi varnostni mreži, socialno varnostni mreži, ki smo jo vzpostavili z Zakonom o dolgotrajni oskrbi in namen vzpostavljanja te varnostne mreže je, da jo, bi rekel vedno bolj gostimo, da bo zajela vse tiste primere za katere si želimo pač mora, mora zajeti. In zato, ko pač ugotovimo, da je obstoječa mreža, da ima kakšne pomanjkljivosti, da jo je treba kje zgostiti, takrat je pač primerno, da tako kot v tem primeru, kot danes, da predlagamo Državnemu zboru določene popravke in spremembe. To je seveda treba delati premišljeno. Z načrtom. In ena izmed takih zgostitev nedvomno bo tudi razširitev oskrbovalca družinskega člana tudi na upokojence, ki bo pač v prihodnjem letu na sporedu. Zdaj. Če nadaljujem z oskrbovancem družinskega člana, ki je bil večkrat izpostavljen. Jaz bi to vendarle rekel da je uspeh, velik uspeh na nas vseh in Zakona o dolgotrajni oskrbi. Namreč, v tem trenutku mi lahko dejansko govorimo o 1300 oskrbovancih družinskega člana, od katerih je 832 novih uporabnikov te storitve. To pomeni 832 naših sodržavljank in sodržavljanov je deležnih storitve dolgotrajne oskrbe, ki prej niso bili deležni storitev dolgotrajne oskrbe in jih je deležnih na način, kakršnih pravzaprav prej nihče ni bil deležen. To pomeni, da je, da so stroški, izdatki za to oskrbo pokriti iz zavarovanja. To je prva skupina ljudi,

se je pač spraševal, koliko je to, ali je to veliko ali malo. Mislim, da je to, da je to veliko, to je prvo leto uveljavitve te pravice, dinamika je tudi zelo dobra, to pomeni 100, praktično 100 na mesec novih uporabnikov dobimo in samo za primerjavo. V najinem skupnem z gospodom Gregoričem, volilnem okraju, če se ne motim, Fužine, Dom starejših občanov v Fužinah, zelo fajn, dom starejših občanov, tako kot vsi ima 180 oskrbovancev, to pomeni 180 oskrbovancev v domu na Fužinah je veliko, ampak bi rekel tudi 832 popolnoma novih uporabnikov, oskrbovalca družinskega člana je veliko že v tem prvem letu izvajanja. In v resnici kljub tistim začetnim lahko rečete pač nekemu zaostanku, nekaj mesečnemu, ki pa je vendarle mislim, da dosti upravičljiv, da ne rečem normalen glede na to, da je nov sistem, smo v bistvu do konca letošnjega leta točno sledimo tisti dinamiki, ki je bila tudi predvidena (nadaljevanje) projekcijah izvajanja zakona. Kar se tiče teh, bi rekel primerov zaostajanja. Tukaj imamo 31 primerov, da je odločba izdana, ni pa še osebni načrt bil izdan. To pomeni, da je pravica priznana, ni pa še osebnega načrta, da bi se te pravice izvajale. Torej, 51 od vseh teh

osebni načrt, vedno pa bo tukaj neka mala razlika. Skratka nikakršne, nikakršnega problema tukaj ni, da bi prišlo, da bi obstajalo neko veliko zaostajanje med tem, ko so odločbe izdane in, ko se pač dejansko ta pravica, da tako rečem konzumira. Zdaj, občine so bile tukaj tudi izpostavljene. Ja, tukaj vam zagotavljam, nihče ne bo nikoli na kogarkoli mahal s prstom. Tako država kot resorno ministrstvo kot občine, smo tukaj pač v skupnem projektu, skupen cilj imamo. Lahko rečemo, da je pravzaprav dolgotrajna oskrba na domu nek odgovor na potrebe občanov, ki so, ki so velike in ki so veliko že dolgo izražene. Pomoč na domu, storitev, ki jo zdaj izvajajo oziroma podpirajo tudi občine, je zelo priljubljena storitev. Za njo so veliko velike potrebe, ljudje si želijo, da se razširi, da je v večji meri omogočena tudi pač tistim, ki jim ta trenutek ni in točno to je dolgotrajna oskrba na domu. Torej, sprejeli smo zakon, dali smo možnost za dolgotrajno oskrbo na domu, da razširimo ta inštrument pomoči na domu, oskrbo starejših na domu, tisto, kar si ljudje želijo, kar tudi občine vedo, da si želijo in kar jim občine želijo v čim večji meri zagotavljati. Zdaj imajo možnost, bodo imeli še dodatne možnosti, da jim bodo to pomoč na domu oziroma dolgotrajno oskrbo na domu zagotovile s tem, da bodo pač storitve plačane iz zavarovanja in da bo tudi to mesto koordinatorja te oskrbe je del tistega, kar se pokrijejo od zavarovanja. Seveda pa bo tukaj jasno tudi neka vloga lokalne skupnosti, tako kot je pravzaprav danes, ko občine zagotavljajo pomoč na domu, ko celo, bi rekel polovično ali še več financirajo storitev pomoči na domu, medtem ko pač dolgotrajne oskrbe na domu bo pač kot storitev pokrita iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Sodelovanje tukaj bo pa zelo pomembno, to je pravzaprav najbolj, lahko rečemo najbolj pomemben del implementacije. V prihodnjem letu bo ravno to delo delo z občinami za vzpostavitev, za izgraditev v čim večji meri mreže zagotavljanja dolgotrajne oskrbe na domu. Še enkrat, nič se ne bo s prstom kazalo, delali bomo skupaj, reševali probleme. Kot rečeno, bili so bili na strokovni ravni z občinami, tudi bi rekel, vodstvo ministrstva. Minister in jaz se ves čas odzivava neposredno na vprašanja županov. Ravno v zadnjih dveh tednih sem bil pač prisoten tako na razvojnem svetu severnoprimorske, severnoprimorske regije, kjer so lahko župani direktno zastavljali vprašanja in jasno povedali, kaj še ni jasno, kaj jim še moramo odgovoriti. Tudi ne delamo se, da smo že pač vse jim odgovorili, ampak vsako vprašanje, na katerega v tem momentu ne znamo odgovoriti, ga preučimo in potem takoj na njega damo odgovor. Severnoprimorske regije, gorenjske regije, vsi ostali župani, ko nas bodo povabili, tudi z ministrom bova vedno pač tam in bomo stvari reševali, ker za to gre. In to jih rešujemo, in kot rečeno, da odgovorimo na to potrebo, ki jih občine in njihovi občani pravzaprav imajo: nobenega kazanja s prstom, skupen trud in odgovornost. Kar se tiče zakona, tako imenovanega Zakona o kadrih, ki je bil izpostavljen. Pet pozivov za pet ukrepov je trenutno objavljenih

da te ukrepe še razširimo ali jih morda, če bo za to možnost, celo še pač finančno, finančno okrepimo. Ker, kot rečeno, odziv, odziv je tukaj fajn. Toliko, no, mogoče v tem trenutku. Hvala.

glede na to, da ste vi državljane prikrajšali za zakonsko zagotovljeno pravico. Kajti vse to, kar ste do sedaj uspeli realizirati približno polovici vlagateljev, ste potrebovali eno leto več. Ta pravica bi morala že biti priznana in se uveljavljati s 1. januarjem letošnjega leta. Tako da zatajil vam je informacijski sistem, imate tako zbirokratiziran postopek, da za pridobitev pravice traja tudi po štiri, pet mesecev. In tudi sedaj, ko smo na koncu leta, torej po letu dni še vedno vsi potencialni upravičeni vlagatelji te pravice še nimajo priznane. Tako da toliko o vašem uspehu.

če že sedaj domovi nekako uspejo pokrivati pomoč na domu, dolgotrajne oskrbe glede na trenutno situacijo s pomanjkanjem kadra zagotovo ne bodo in po vsej verjetnosti se zato tudi ne bodo odločali za sklepanje pogodb z lokalnimi skupnostmi. In smo potem v začaranem krogu, kajti kadra ni. Že sedaj imate več kot 340 manj zaposlenih v domovih za starejše kot bi jih dejansko moralo moralo biti, s tem da imate za prihodnja leta napovedane tudi zelo visok delež upokojitev - v naslednjih 3 letih 10 procentov kadra in še v naslednjih 2 letih še 7 procentov kadra. Kako boste to nadomestili? In tukaj s tem amandmajem Slovenske demokratske stranke vam ponujamo rešitev, rešitev s tem, da bi torej tudi upokojenci, ki dejansko v resnici tudi izvajajo to dolgotrajno oskrbo za svojce na domu, jim bile iz tega naslova tudi priznane pravice. Ampak glejte, vi se pač že eno leto pogajate očitno z Ekonomsko-socialnim svetom. Kar se tiče pa regijskih sestankov, glejte, jaz na teh nisem prisotna, ste vi, povem pa tisto, kar berem iz medijev in na kaj so dejansko župani, ko se pogovarjam z njimi, tudi kritični, da dejansko s strani ministrstva ostajajo brez bistvenih potrebnih informacij, ki bi jih potrebovali sedaj v tem trenutku, ne naslednjega

Če lahko na tem mestu pač, bi rekel, javno rečem, da vsako vprašanje, ki pride danes ali jutri ali kadarkoli s strani občine, da Ministrstvo za solidarno prihodnost bo pač na njega odgovarjalo.

Danes smo s strani opozicije poslušali, da je Zakon o dolgotrajni oskrbi mrtva črka na papirju, torej zakon, ki uvaja nek sistem popolnoma na novo. To je tako kot da bi se pogovarjali, da vzpostavljamo ZZZS na področju zdravja na novo. In v bistvu je današnja novela sama po sebi protiargument tem vašim trditvam. Namreč to je prva novela, kateri bo sledila še druga, in kaže na to, da se sistem odziva na težave oziroma, da se zakonodajalec odziva na pomisleke in težave v praksi. In današnja novela seveda prinaša določene optimizacije, ki bodo ta sistem seveda obudile v praksi in tako ne bo več mrtva črka na papirju. Izpostavila bi tri meni najboljše

Drugič, uvajamo avtomatični prehod staršev, ki skrbijo za otroke z invalidnostjo v sistem dolgotrajne oskrbe, tako da v bistvu razbremenjujemo administrativnih obremenitev tako tiste, ki izdajajo odločbe in pa starše, ki ne rabijo več torej vlagati nekih novih vlog. Nazadnje pa bi se seveda najbolj zahvalila ministru za finance, ki ste ga včeraj 12 ur maltretirali tu. In sicer, minister za finance je zagotovil dodatna sredstva, ki bodo pokrila povišane plače javnih uslužbencev v sistemu dolgotrajne oskrbe. Govorimo tudi o plačah, ki bodo 30 odstotkov povišane in prav je, da ta delež pokrije država, da se to ne prelije na oskrbovance, torej da se ne bo to prelilo v povišanje cen za oskrbo. In torej ne vidim razloga zakaj bi danes problematizirali vse te rešitve. Najbrž se vsi v Sloveniji strinjamo, da so dobre. Kar se pa tiče vašega amandmaja, amandmaja Poslanske skupine SDS, se pa v bistvu strinjam z njim. Strinjam se, da bi morali vključiti upokojence v mrežo izvajalcev in s tem aktivno jim dovoliti tudi upokojencem, da aktivno pomagajo nadomestiti kadrovski manko in da so za to plačani. Vendar pa je recimo, če dam primer, današnja novela uvaja ukrepe, ki so bili usklajeni na Ekonomsko-socialnem svetu, torej naša vlada si prizadeva za to, da se vzpostavlja in ohranja socialni dialog. In kot je bilo pojasnjeno mora ta vaš predlog biti še usklajen s socialnimi partnerji. Jaz verjamem, da tudi bo in da ga bomo potem uveljavili z naslednjo novelo, ki je bila tudi že danes obljubljena. Tako da seveda bom novelo podprla. Amandma Poslanske skupine SDS danes ne, ker verjamem, da bo potem ustrezno tudi pripravljen v naslednji noveli.

Zakon ni mrtva črka na papirju, to nihče ni rekel. Ampak bi si pa želeli, da dejansko ljudje, ki bodo očitno plačevali nov davek te pravice tudi dobijo in to vsi. Ampak vi očitno si zatiskate oči. Našega amandmaja, ki prinaša del rešitev za to, da bo kadrovsko sistem boljše pokrit očitno ne želite podpreti. Izgovarjate se na socialni dialog, ko živi v času vaše Vlade, čeprav ni res. Sprejeli ste mnogo zakonov, tudi navsezadnje Zakon o dolgotrajni oskrbi, brez socialnega dialoga, ampak očitno je pa danes dober, priročen izgovor za to, da minister eno leto ni uspel narediti te spremembe, ki je v bistvu en stavek v celi noveli. Bi pa bistveno pripomogel k temu, da bi se kadrovsko boljše pokrila dolgotrajna oskrba in navsezadnje, da bi upokojenci tudi prejeli to pravico, saj nego svojih družinskih članov pa dejansko izvajajo. Pa še mimogrede glede interpelacije, glejte spoštovana kolegica, opozicija ima določene pravne institute, ki jih lahko uporabi in to je med njimi tudi interpelacija, če meni, da minister ne opravlja svojega dela. včerajšnja interpelacija zoper ministra za finance je bil odličen pokazatelj tega, kaj se na ministrstvu dejansko dogaja, kako se troši davkoplačevalski denar, kje vse se je dobil minister, bom rekla, s prstom v marmeladi, ampak pač koalicija gleda stran. Nič novega. Tako kot je dejala vaša kolegica, dejanja vas bodo razkrila kdo in kaj ste. In včeraj ste že pokazali. Najlepša hvala. Še zmeraj smo pri 4. členu. Ali ste želeli kaj? Ne, ker sem mislil, da se javljate k besedi, ker malo ste za roko...

ali želi še kdo razpravljati? In vidim, da interes je, torej začenjam s prijav. Prijava poteka. In sicer se je magister Darko Krajnc kot prvi prijavil k besedi. Izvolite. Hvala za besedo predsedujoča. Kolega Gregorič je že začel uvodoma tudi z zanimivo razpravo o dolgoživi družbi. Dolgotrajna oskrba je ena izmed skrbi, ki smo jo uvedli v sistem socialnega varstva. Imamo več različnih pomoči, žal pa kot socialni delavec tudi ugotavljam, da določene te oblike pomoči so vseeno v sistem socialnega varstva prinesle kar nekaj anomalij, ker se ljudje, ki delajo v tem sistemu med seboj primerjajo. Govoriti o tem, da vsi potrebujejo dolgotrajno oskrbo je neresno. Pravice, potrebe, ja, potrebe naslavljamo in potrebe naslavljamo tam, tisti, ki potrebujejo pomoč, jo dobijo. Zaenkrat je bilo rečeno 832, to je ekvivalent pet, šest domov starejših, kar mislim, da je neka številka, seveda bi lahko bila višja, in jaz tudi verjamem, da bo v prihodnje. Moram se odzvati na te laži o dvigu plač. Prenova plačnega sistema prinaša recimo, ker govorimo samo o strežnem osebju v domovih starejših. Tam v tem institucionalnem varstvu dela v dolgotrajni oskrbi skupaj zdaj že preko deset različnih poklicev, da ne bomo samo o strežnica govorili. Ampak strežnice, ki so trenutno najnižje plačane po 890 evrov. S 1. 1. 2025 dobijo 1291 evrov. To pomeni 400 evrov višja plača, 45 procentov višje plače. In če že gremo za tiste, ki so imeli plače pod minimalno plačo, ja saj so jih imeli po vaši zaslugi. Po vaši zaslugi 30 let tega ni bila sposobna urediti nobena pretekla vlada. Mi smo te stvari resno naslovili, ker se zavedamo, da v socialnem varstvu vsa pomoč na koncu visi na teh kadrih, kadre je potrebno primerno nagraditi brez ustreznega dela s kadri in tudi ustreznih delovnih pogojev, kjer je potrebno tudi uporabljati moderno opremo, sploh pri fizičnih obremenitvah, ker vemo, da večina ljudi, ki potrebujejo nego in pomoč, je potrebno jih fizično predstavljati in pomagati, so to kar težke obremenitve. Imamo delovne inštruktorje, socialne oskrbovalke, varuhinja skupinski habilitator, kuharji, bolničar negovalec, srednja medicinska sestra, fizioterapevti, diplomirana medicinska sestra, koordinatorji, vsi dobijo plačo skoraj od 20 do 45 procentov višjo. In ja, te najnižje plače gredo takoj v prvi, tranše se povišajo ostalim višje plačanim poklicem, ki ste jih omenjali v javni upravi, se bodo pa postopoma dvigovale po pol leta v tranšah kot je bilo predstavljeno, ampak danes to ni tema. Sam sem velikokrat kritičen do tega, da država prevzema popolno skrb za svojce. Okej, v določenih primerih je to potrebno, ne pa kar vse povprek pričakovati, da popolnoma prevzamemo skrb za svojce. Pomoč pri skrbi za svojce je nekaj popolna skrb za nekoga je pa spet, če primerjamo osebno asistenco, dolgotrajno oskrbo in s prihajajočim zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti, kjer pa res nekdo v popolno skrb vzame otroka in ga 24 ur čuva, pazi, skrbi zanj, pomaga pri razvoju in vseh njegovih težavah, pa lahko vidimo, da so te oblike pomoči zelo neprimerljive in upam, da bomo tudi tisto, področje, izboljšali. Draginjski dodatek v preteklosti je slučajno sovpadel z božičem, bil je dan tudi energetski dodatek,

Ekonomsko-socialni svet mora to potrditi, ker gre za plačilo dela. Jaz upam in verjamem, da bo res ta obljuba ministrstva, da bo to se zgodilo do pomladi, in da spomladi sprejmemo dopolnitev in zakone sproti posodabljamo, glede na to, kakšne imamo razmere v praksi, da je zakonodaja življenjska in da se jo da izvajati. Bomo pa seveda vsi skupaj imeli izziv pri kadrih v teh poklicih, skrbstvenih, socialno varstvenih, ga imamo že sedaj. In niso samo domovi za starejše tisti, ki se soočajo s pomanjkanjem kadra, tudi socialni skrbstveni zavodi, kjer so nameščeni otroci, imamo 379 nezasedenih mest. Očitno pač ljudje ne želijo delati v nekih navidezno težavnih okoliščinah z ljudmi, s soljudmi. In smo se očitno kot družba kar malo distancirali od sočloveka in raje delamo z aplikacijami, z materiali, ljudmi pa malo težje. To ni enostavno. Delo je zahtevno. Zahteva človeka v celoti, fizično, čustveno in jaz upam in verjamem, da imamo v tej družbi še dovolj ljudi in potenciala, da bomo tudi pri mladih znali to senzibilnost prebuditi in jih usmeriti v te poklice, seveda bom pa zakon podprl. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima kolega Soniboj Knežak, izvolite. Hvala podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi. Zdaj jaz moram reči, da sem, probam biti realist in med podatki, ki jih je navedel minister Maljevac v svojem uvodu, pa tudi že na odboru, da smo kljub vsem porodnim krčem pa težavam, ki spremljajo ta zakon, pa mi se moramo pri tem zavedati, da uvajamo en paket nekih socialnih pravic, ki je zelo obširen. Pomemben zakon, ki so se ga predlagale vse vlade, v končni fazi je prejšnja Vlada pripravila neke nastavke. Ta ga je, zaradi same operativnosti seveda še nadgradila. In če se danes pogovarjamo, da za kak mesec pozneje uveljavljamo kakšno zadevo, naj vas spomnim, spoštovane kolegice in kolegi, da imamo v tej državi sprejete zakone, ki so bili sprejeti, ne vem, pa posega v strukturo ranljivih skupin invalidov, ne vem, prilagajanje infrastrukture, dostopnosti do javnega prometa. 2010 je bil sprejet ta zakon, zakon v tem Državnem svetu za invalide. Se pravi posebej kategorijo z veljavnostjo dva do 2025 pa nismo nič naredili oziroma bore malo, zadnje leto se nekaj dela. Tako da ne delimo cirkusa, pa tragedije čez kak mesec kakšna zadeva iz takšnih ali drugačnih razlogov kasni oziroma tisto, kar danes obravnavamo podobnih zakonov, ki bodo urejali oziroma spreminjali glede na izkazane potrebe pa bi rekel realno življenje

kot je rekel kolega Krajnc, to je par domov za starejše, s tem, da ljudje raje ostajajo doma, čim bo zagotovljena oskrba, kot pa da gredo v inštitucijo, ker gredo iz svojega življenjskega okolja. Skratka, ena dobra zadeva. Mi delamo pa danes celo tragikomedijo medijev. poziciji zavedamo se kadrovskih problemov. To je po mojem eden izmed največjih problemov, ampak, ali je kadrovski problem stvar ministrstva? Je kadrovski problem samo v zdravstvu? Jaz vem, da vam te zadeve, spoštovane kolegice in kolegi, iz opozicije ne gredo malo skupnega, ker imajo, da vas spomnim, da imamo rekordno zaposljivost, rekordno zaposlenost, nikoli v tej državi še toliko ljudi ni delalo.

pa vendar, nekaj korakov je bilo tudi v tej smeri narejene. Naj spomnim, prejšnji zakon, ki smo ga v letošnjem letu sprejeli, neke spodbude uvaja, vmes je bila tudi projekt, ki ga danes vsi kritizirajo, včeraj kolega Černač, plačna reforma, samo posamezniki bodo nekaj dobili, pa ne vem ali ste nori ali kaj?

Tudi področje kadrov, ki delajo v zdravstveni negi se ta zadeva tiče. Danes poslušamo, me bodo dobili, kot zdaj, pa tako nebuloze. Jaz pa v končni fazi mislim, da so tako sindikati kot vladna pogajalska stran niso sprejeli neke zakonodaje oziroma podpisali pogodbe, s katero bodo ljudje dobili manj kot imajo sedaj. Je treba pa poslušati, je treba pa brati, ampak vem, da to je že problem, govorite tisto, kar hočete videti, kdo leži. Jaz marsikdaj, mislim, redko koga obtožim, leži, ampak kolegica Helbl danes tudi pri tej točki, isto v ponedeljek. V petek je bila na seji odbora, kjer je bilo jasno povedano, amandmaji, na mizo smo jih dobili, da ne bo ona

Ampak tako funkcionirate. Trenutno tisto, kar se v celi državi dogaja je, so številne živahne aktivnosti. Tako v občinah poteka dialog med ustreznim ministrstvom, skratka. Zadeve bolj se približuje koncu, bolj, bi rekel, postaja kruh oziroma da konkretno že lahko koristimo določene storitve. Zdaj, okrog kadrov sem mislil samo še kakšno besedo reči. Tudi na predvideno povišanje plač, kar se tiče kadrov, pa predvsem zagotavljanja novega, bi predvsem, ker je veliko se računa tudi na kadre iz tujine. Zdaj, za nas je verjetno ta tujina bazen teh naših, bi rekel, bivših jugoslovanskih republik, kjer je pa se včasih že čisto preprosta računica ne izide. Če gledate cene najemnin stanovanj v Ljubljani, pa plačo, ki bo kljub vsemu povišana, pa dejansko, ljudje, ne bo neke računice. To pa izpostavljam predvsem iz tega, ker smo v končni fazi, je pa ta vlada namenila kar oziroma bo še v naslednjih letih kar precej sredstev za izgradnjo stanovanj. In da se tu razmisli tudi o gradnji tistega kar je, smo v prejšnjem sistemu imeli, tudi kadrovska stanovanja. Poleg plače je to en del tistih zadev, ki te pritegne, da ima zagotovljeno tudi stanovanje po neki primerni ceni in da se v končni fazi tudi računica izide. V kolikor tega ne bomo naslovili, jaz mislim, da kaj večjega navala pa interesa za to ni pričakovati. Nekaj se bo uredilo pri plačah, koliko smo imeli, nekaj bo zmanjšanje teh potreb na domove, tudi s to dolgotrajno oskrbo. Tako, da me veseli, seveda bom to novelo tega zakona podprl. Moram pa reči, da

Take populistične neumnosti drugače ne morem reči, da je sploh škoda komentirati. Me pa čudi, no, v stališču SDS, seveda vse kar se da popljuva, so popljuvali kar se tega zakona tiče in hkrati zaradi tega tudi zakona ne bodo podprli, hkrati pa, spoštovane kolegice, vlagajo amandma za zakon, ki ga ne bodo podprli. Pa razumi kdor more. Hvala lepa.

dolgotrajno oskrbo je uvedla prejšnja vlada. In jaz sem bil pri tem zakonu samo za to proti, ker ni bilo jasnih virov financiranja. S tega stališča pač takrat nisem mogel to podpreti. Vsekakor pa vem, da je to potrebno za naše ljudi, za našo družbo. Zdaj, v tej vladi smo pač neke vire določili. Kakšni bodo, to je še stvar, ki se razvija. In jaz osebno res mislim, da drugega rešitve ni, kot da smo pač to tisti, ki delamo, zaposleni in tudi upokojenci,

mi hočemo neka sredstva, ki bodo prispevala, ki bodo šla v nek sklad, ki se bo to zbiralo in bomo lahko iz tega krili našo potrebo, ki bo v prihodnosti kvečjemu večja, ne pa manjša, tako da s tega stališča jaz mislim, da je to prav in tudi upokojenci z manjšo penzijo bodo plačali neprimerno manj kot mi, pa nekateri z višjo penzijo bomo plačali pač več. Jaz mislim, da je Slovenija pač taka družba, solidarna družba, socialna družba, ki je prav, da tako rešujemo naše skupne probleme. Se pravi, s prispevki v odstotkih kdo ima več plače več, kdo ima manj, plača manj, gre pa za skupno dobro in gre za reševanje posameznikov, ki več ne bodo mogli za sebe skrbeti. Pa tudi to je bilo rečeno, da zakon je komaj zaživel oziroma smo ga sprejeli, pa že z novelami spreminjamo. Kar se meni tega tiče, dobro, da čim več novel damo takoj ko opazimo, da nekaj ni v redu in ko pa pride preveč novel, bomo pač zakon novelirali. Skratka, jaz s tem, da mi noveliramo zakon že sedaj z novelo ena, ne vidim nič slabega in tudi glede tega, ravnokar je amandma kolegov iz SDS, kot ste opazili, nobeden od nas ne nasprotuje temu in zakaj ne bi sprejeli vse to dejstvo, da socialni dialog, dobro, če je živel, ni živel, zdaj živi in ga nočemo zdaj s tem rušiti, dajmo ga na socialni dialog, ker so socialni partnerji in da se tam dogovorijo, ker posegamo z delom upokojencev na trg dela pač v neko zgodbo, ki se nanaša tudi na delodajalce mislim, da to ni nič narobe, tako da bi bil vesel, če bi tudi to našo argumentacijo sprejeli, v vsakem primeru, pa tudi če bi mi vaš amandma sprejeli, vi ne bi bili zadovoljni. Tako, da s tega stališča ne vidim nekega doprinosa. Pa tudi to bi se rad oglasil, ko ste vsi govorili za kadre pa za kaj je bilo prej, pa skupina J. Minimalna plača je zdaj uzakonjena in če je minimalna plača uzakonjena, tisti, ki bodo delali na teh delovnih mestih, kot je že marsikateri kolega povedal, so opremljeni s številkami in se pogovarjamo o 200, 300 evrih, da bodo višje plače za te oskrbovance, mislim za te, ki skrbijo za te ljudi. Tako da, jaz ne vem zakaj, od kod ta podatek, da bo samo tako mala razlika. Je bilo rečeno tudi če je bil prej, recimo, nekdo zaposlen, pa je napredoval, pa je prišel še zmeraj z napredovanji, še zmeraj je bil pod minimalno plačo, se bo zdaj to v prihodnje štelo, se pravi, da bomo skupaj napredovanje, ki jih je dosegel, se bo prišteli k minimalni plači, ki je zdaj pač takšna, kakršna je. S tega stališča jaz ne vidim, da je to zdaj tak argument, da bodo plače, pa da je ta naša reforma plačana samo R. Jaz se pa s tem ne strinjam. Če mislite vi, da je samo R, jaz bom dal seznam pa še v F. Dobro, nekaj je, idealna pa ne bo nikoli, ampak smo se lotili in smo v tej Vladi začeli s to zgodbo in mislim, da je prav, se nadgrajuje. Vsekakor pa, če vam povem, da milijardo 400 v tem obdobju pa res ni mačji kašelj za našo državo. Razmerja znotraj teh plačnih sistemov v javnem sektorju bodo pa zmeraj takšna, da se ne bodo nekateri strinjali. Saj smo povedali, 46 sindikatov pa od tega je, to dejansko še zmeraj niso vsi sprejeli, ampak ker zakon velja zato, ker jih je večina podpisala in takrat tudi prav, saj drugače ne moreš reševati nobenih problemov. Če bi za vsakega posameznika, kaj bi on želel, da bi spravil v neko zgodbo, potem ne bi nikoli noben problem rešili. Pa tudi to se mi zdi zelo pomembno, da se še enkrat pove, da bo država, da ne bo povišanja oskrbnin zaradi plačne reforme šlo na rovaš oskrbovancev. Ne, to bo krila država, to je bilo že rečeno tolikokrat, tako, da iz tega stališča, mislim, da je ta novela, ki je zdaj pred nami, seveda jo bom z veseljem podprl. Vemo pa sami vsi, pa tudi vsi vemo, da za nekatere, ki rabijo gre počasi, za tiste, ki se pa uvaja, ki jih uvajamo pa gre prehitro in jaz mislim, da je čas je boljši, da se ne da neke stvari prejudicirajo. Bilo je govora o lokalnih skupnosti. Prepričan sem, da brez lokalnih skupnosti dolgotrajna oskrba nikakor ne bo zaživela, to se vsi strinjamo. Zakaj je zdaj, bo samo 50 odstotkov občin na tem usklajevanju? Mi ni znano, sigurno je krivda na obeh straneh. Jaz, ko sem bil župan, sigurno včasih misliš, da je zopet država, vso brigo vali na župane, županje. Res, mogoče včasih, ampak brez tega, da sodelujemo, saj smo vsi državni organi, moramo skupaj stopiti in probati rešiti to skupni

da vsako pripombo, ki bo prišla iz lokalne skupnosti, bodo upoštevali. In ja, jaz pa lahko verjamem, zakaj pa ne bi upoštevali, ker je to v dobro vseh nas. Tako, da s tega stališča mislim, da smo na dobri poti in začeli smo izvajati dolgotrajno oskrbo.

dolgotrajne oskrbe in dolgožive družbe. Ta povezava je seveda ključna. Prenova dolgotrajne oskrbe je na nek način odziv na nove okoliščine ali pa, nove, saj že dalj časa se napovedujejo dolgožive družbe, in sicer v dveh glavnih, v dveh Prvič, tisto, kar je problem v Sloveniji bil z razvojem dolgotrajne oskrbe v luči dolgožive družbe, je, da je vedno večji delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo pravzaprav bil iz zasebnih žepov, zasebnih izdatkov. Se pravi, trend je bil, da se vedno več dolgotrajne oskrbe pravzaprav plačuje iz zasebnih žepov in če se pač ta, in to je, bi rekel, namen te, eden izmed namenov te prenove, če se ta trend ne bi spremenil, s to prenovo se spreminja z uvedbo, prispevka, če se to ne bi zgodilo, bi se lahko v prihodnosti v razvoju dolgožive družbe zgodilo, da bi en velik del ljudi ostal brez dostopa

v sklopu te zakonodaje prinaša prenovo in modernizacijo storitev dolgotrajne oskrbe torej v luči dolgožive družbe. Vemo, starejših je vedno več, nas bo vedno več in tudi življenjski slogi so drugačni kot so bili pred desetletji, vedno več ljudi je dalj časa aktivnih, ostati, ostati v lastnem okolju, v manjših bivalnih skupnostih in tako naprej. In tukaj prinašamo, bi rekel, s to prenovo zakonodaje številne nove storitve, tako storitve, ki, bi rekel, spodbujajo aktivno, sistematično spodbujajo aktivno življenje starejših za čez daljše obdobje, kakor, bi rekel, omogočajo dejansko pluralnost, izbiro

V razpravo dajem 5. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zatorej zaključujem razpravo. V razpravo dajem 6. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 7. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Nihče, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 10. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati?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 prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah,

se v slovenski pravni red prenašajo predpisi Evropske unije oziroma se zagotavlja njihovo izvajanje, poleg tega pa je njegov cilj tudi izboljšati obstoječi pravni okvir, ki ureja plačilne storitve v Sloveniji. Vezano na prenos evropskih predpisov predlog zakona določa sankcije za kršitev določb uredbe glede takojšnjih kreditnih prenosov v evrih ter prinaša spremembe dveh direktiv s področja plačilnih storitev, ki ju spreminja predhodno omenjena uredba. Poleg tega predlog zakona delno prenaša tudi EU direktivo glede digitalne operativne odpornosti za finančni sektor. Predlog zakona vključuje še nekatere druge spremembe, ki so se pokazale za potrebne na podlagi izvajanja zakona v praksi, odpravlja pa tudi nejasnosti oziroma nedoslednosti v veljavnem zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Med njimi naj izpostavim predlagane spremembe, ki bodo omogočile boljši dostop podjetij in potrošnikov do transakcijskih računov pri bankah in bolj transparentno poslovanje bank v primeru zavrnitve, odprtja ali zaprtja transakcijskega računa. Spremembe bodo pripomogle tudi k boljši informiranosti potrošnikov o pravici do osnovnega plačilnega računa in večji dostopnosti do teh računov. V zadnjih letih smo namreč zaznali povečanje težav potrošnikov in podjetij pri odpiranju transakcijskih računov pri bankah, ki so posledica različnih dejavnikov, med drugim tudi ukrepov bank za zmanjševanje tveganj na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki jim jih nalagajo predpisi. Za naslovitev navedenih težav predlog zakona med drugim določa obveznost za banko, da mora v primeru zavrnitve odprtja transakcijskega računa ali v primeru njegovega zaprtja dokumentirati konkretne razloge za zavrnitev ali zaprtje ter o teh razlogih seznaniti uporabnika plačilnih storitev, če tega ne prepovedujejo predpisi. V primeru, ko potrošnik pri banki ne more odpreti transakcijskega računa, je še posebej pomemben institut osnovnega plačilnega računa, ki ga je uvedla EU direktiva o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov in je urejen v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. V skladu z obstoječo ureditvijo ima vsak potrošnik pravico do odprtja osnovnega plačilnega računa, če to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. V nekaj redkih primerih, ki so v zakonu posebej določeni, pa banka lahko zavrne odprtje osnovnega plačilnega računa, ni pa tega dolžna storiti. Z namenom zagotoviti potrošnikom večjo dostopnost do osnovnega plačilnega računa so predlagane tudi spremembe razlogov, zaradi katerih banke lahko zavrnejo odprtje takšnega računa. Banka tako ne bo več mogla potrošniku zavrniti odprtje osnovnega plačilnega računa, če bo imela informacijo, da ima potrošnik neizvršene sklepe o izvršbi. Ker so potrošniki slabo obveščeni o pravici do odprtja tega računa pri banki so predlagane tudi spremembe, ki bodo izboljšale obveščenost potrošnikov o tej pravici. Med drugim bo morala banka potrošnika, ki mu bo zavrnila odprtje transakcijskega računa ali mu bo račun zaprla, hkrati pisno seznaniti s pravico do odprtja osnovnega plačilnega računa. Vlada tudi podpira dopolnjen predlog zakona z amandmaji, sprejetimi na matičnem delovnem telesu, ki izboljšuje besedilo zakona. Tako predlagam, da Državni zbor predlog novele Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih podpre. HOT:** Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, kolegici Andreji Kert. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovana državna sekretarka, kolegi, kolegice. Odbor za finance je na 24. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki ga je Državnemu je Državnemu zboru predložila Vlada. V poslovniškem roku so amandmaje vložile Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka Ministrstva za finance, je v uvodni obrazložitvi predstavila glavni cilj in poglavitne rešitve predlaganega zakona. Kot glavni cilj je izpostavila prenos predpisov Evropske unije v slovensko zakonodajo oziroma zagotovitev njihovega izvajanja z namenom izboljšati obstoječi pravni red. Prav tako se s predlogom zakona odpravljajo nekatere nedoslednosti in druge pomanjkljivosti veljavnega zakona. Med ključnimi rešitvami je izpostavila določitev sankcij za kršitev določb uredbe glede takojšnjih kreditnih prenosov v evrih, prenos **30. TRAK: (NB) – 11.25** (Nadaljevanje) dveh direktiv s področja plačilnih storitev ter delni prenos določbe direktive glede digitalne operativne odpornosti za finančni sektor. Pojasnila je, da je v predlogu zakona vključena sprememba, ki bo omogočila večjo dostopnost uporabnikov do osnovnega plačilnega računa. Prav tako so predlagane spremembe za boljši dostop oziroma ohranitev plačilnega računa podjetij in potrošnikov pri ponudniku plačilnih storitev. Le ta bo moral uporabnika v primeru zavrnitve odprtja plačilnega računa o razlogih za zavrnitev pisno seznaniti, z namenom večje dostopnosti uporabnikov glede osnovnega plačilnega računa pa so predlagane spremembe razlogov, zaradi katerih lahko banke zavrnejo odprtje osnovnega računa. Z namenom večje obveščenosti uporabnikov pa bo morala banka uporabnika, ki mu bo zavrnila odprtje transakcijskega računa ali mu bo račun zaprla, pisno seznaniti o njegovi pravici do odprtja osnovnega plačilnega računa. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe uvodoma izpostavila pripombe iz pisnega mnenja, ki se nanašajo na nomotehnični pristop. Ob tem je pojasnila, da je predlog zakona oblikovan tako, da v številnih delih prevzema besedilo celotnih členov veljavnega zakona, čeprav gre za manjše spremembe in dopolnitve obstoječega zakona. Opozorila je tudi na določeno neskladnost znotraj zakonskega besedila ter pri tem v povezavi s 35. in 36. Členom predloga zakona izpostavila določbe Zakona o prekrških. Glede vloženih amandmajev je povedala, da se z nekaterimi odpravljajo pripombe, prav tako je z nekaterimi drugimi pripombami ministrstvo dalo ustrezna pojasnila. Razprave ni bilo in odbor je sprejel vložene amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica.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 HOT:** Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - Krščanski demokrati, zanjo kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovana gospa državna sekretarka, kolegice in kolegi. Obravnavamo novelo Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Osnovni cilj predloga je prenos predpisov Evropske unije v domačo zakonodajo oziroma zagotoviti njihovo izvajanje. Ključna je tukaj uredba številka 886, ki je bila sprejeta 13. Maja letos. Poleg tega se s predlogom odpravljajo tudi nekatere nedoslednosti v veljavnem zakonu oziroma druge pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri njihovem izvajanju v praksi. Uredbe se sicer uporabljajo neposredno, vendar pa se v predlogu zakona določajo sankcije za kršitve določb uredbe. ki jih prinaša imenovana uredba so naslednje: Uredba ponudnikom plačilnih storitev, ki zagotavljajo kreditne prenose v evrih nalaga, da bodo morali ponuditi storitev pošiljanja in prejemanja takojšnjih kreditnih prenosov v evrih. Da nekoliko za javnost pojasnim, kaj pravzaprav pomenijo kreditni prenosi. Kreditni prenosi so transakcija z računa plačnika na račun prejemnika plačila. In kaj pravzaprav pomeni prejemanje takojšnjih kreditnih prenosov v evrih? Prejemanje takojšnjih kreditnih prenosov v evrih pomeni, da lahko prejemnik plačila prejme denarna sredstva v evrih v nekaj sekundah, ne glede na čas dneva ali dan v letu. To se razlikuje od običajnih prenosov, kjer se sredstva knjižijo v dobro prejemnika šele do konca naslednjega delovnega dneva. Spreminjajo se tudi zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija. Plačilne institucije morajo v zahtevo za izdajo dovoljenja vključiti opis postopka za spremljanje in reševanje varnostnih incidentov in z varnostjo povezanih pritožb strank ter naknadno ukrepanje v zvezi z njimi.

Za odpravo nejasnosti, da je pogoj za možnost zavrnitev odprtja osnovnega plačilnega računa kršitev pogodbene obveznosti do banke, vezan na banko, pri kateri želi potrošnik odpreti osnovni plačilni račun, in ne na morebitno kršitev pogodbenih obveznosti, pri kateri koli banki se v predlogu zakona predlaga jasnejša dikcija določbe in to seveda pozdravljamo. Pod črto oziroma s preprostimi besedami: "rešitve gredo v smeri izboljšanja položaja potrošnikov v smislu njihove večje obveščenosti in varnosti".

Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Osnovni cilj predloga zakona je prenos predpisov Evropske unije v domačo zakonodajo oziroma zagotoviti njihovo izvajanje z namenom izboljšanja obstoječega pravnega reda. Na podlagi tega predloga zakona določa sankcije za izvršitev določb uredbe glede takojšnjih kreditnih prenosov v evrih ter prinaša spremembe dveh direktiv s področja plačilnih storitev. Za zagotavljanje večje pravne varnosti, povečanje učinkovitosti in prizadevanj ponudnikov plačnih storitev za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz sankcij Evropske unije in za preprečevanje nepotrebnega oviranja transakcij vezanih na takojšnje kreditne kreditne prenose v evrih, bodo morali ponudniki plačilnih storitev vsaj enkrat na dan preveriti, ali so njihovi uporabniki plačilnih storitev osebe ali subjekti, za katere veljajo ciljno usmerjeni finančno omejevalni ukrepi. V vsakem primeru pa takoj po začetku veljavnosti novih ali spremenjenih uvrstitev na seznam. Predlog zakona vključuje tudi nekatere druge spremembe, ki so se pokazale za nujne in na podlagi izvajanja zakona v praksi in za odpravo nekaterih nejasnosti oziroma nedoslednosti v veljavnem zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Poslanski skupini Socialnih demokratov posebej pozdravljamo spremembe, ki bodo omogočile boljši dostop podjetij in potrošnikov do transakcijskih računov pri bankah in bolj transparentno poslovanje bank v primeru zavrnitve odprtja ali zaprtja transakcijskega računa. Spremembe bodo pripomogle tudi k boljši informiranosti potrošnikov o pravici do osnovnega plačilnega računa in večji dostopnosti teh računov. Med drugim predlog zakona predpisuje obvezno za banko, da mora v primeru zavrnitve odprtja transakcijskega računa ali v primeru njegovega zaprtja dokumentirati konkretne razloge za zavrnitev ali zaprtje ter o teh razlogih seznaniti uporabnika plačilnih storitev, če tega ne prepovedujejo predpisi. V skladu z obstoječo ureditvijo ima vsak potrošnik pravico do odprtja osnovnega plačilnega računa, če to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. V nekaj redkih primerih, ki so v zakonu posebej določeni, pa banka lahko zavrne odprtje osnovnega plačilnega računa. Da bi se potrošnikom zagotovila večja dostopnost osnovnega plačilnega računa so predlagane spremembe razlogov, v katerih banke lahko zavrnejo odprtje osnovnega plačilnega računa. Prav tako so v predlogu zakona predlagane spremembe za boljši dostop oziroma ohranitev plačilnega računa podjetij in potrošnikov pri ponudniku plačilnih storitev. Ponudnik plačilnih storitev bo imel možnost, da pred odločitvijo o zavrnitvi odprtja plačilnega računa ali na mesto prekinitve poslovnega odnosa uporabi blažje ukrepe.

Hvala lepa za besedo. Cilj predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih je prenos določb iz nekaj evropskih direktiv in uredb, ki urejajo področje takojšnjih kreditnih prenosov v evrih, pogojev za delovanje plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja ter nadzora nad osebo, ki ni ponudnik plačilnih storitev in ki zagotavlja storitve pretvorbe valut na bankomatu ali na prodajnem mestu. Določba glede takojšnjih kreditnih prenosov v evrih ponudnikom plačilnih storitev prinaša obvezo omogočanja takojšnjih transakcij do določenega maksimalnega zneska. Take takojšnje transakcije mnoge banke danes že omogočajo, tako da večina potrošnikov to rešitev že pozna. Uvaja se dodatna varovalka **32. TRAK: (TB) - 11.35** (nadaljevanje) proti goljufijam, saj bodo ponudniki plačilnih storitev morali ob transakciji preveriti, ali obstaja neskladnost med IBAN številko in imenom prejemnika plačila, ki ga je navedel plačnik, ter nemudoma obvestiti plačnika o morebitnih S predlogom zakona se uvajajo dodatni pogoji, ki jih bodo plačilne institucije, ki so udeležene v plačilnih sistemih, morale upoštevati. S tem se dodatno izboljša varstvo potrošnikov ter stabilnost plačilnih sistemov. Banke in ostale plačilne institucije in družbe za izdajo elektronskega denarja bodo med drugim morale objaviti opis sprejetih ukrepov za varovanje denarnih sredstev uporabnikov plačilnih storitev, opis mehanizmov notranjih kontrol, opis upravljanja tveganj ter načrt prenehanja delovanja. S predlogom zakona se odpravljajo pomanjkljivosti izvajanja obstoječega zakona v praksi s ciljem zagotavljanja večje dostopnosti osnovnega plačilnega računa za potrošnike. Tako se iz obstoječega zakona črta določba, ki bankam omogoča zavrnitev prošnje potrošnika za odprtje osnovnega plačilnega računa, če ima banka informacije, da je na plačilnem računu potrošnika zaradi pomanjkanja denarnih sredstev na tem računu vzpostavljena evidenca neizrečenih sklepov za izvršbo ali prisilno izterjavo. Brez osnovnega plačilnega računa je posamezniku udeležba v družbi močno otežena, zato rešitev pozdravljamo. Mnogi se zaradi ekonomske stiske znajdejo v dolgovih, ki jih ne morejo odplačati in zato ne bi smeli biti še dodatno penalizirani, saj brez osebnega računa ni prejema plače. Pokojnine ali pa socialne pomoči. V Levici bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Andreja Živic. Izvolite. V zadnjih letih je bilo moč zaznati povečanje težav potrošnikov in podjetij pri odpiranju transakcijskih računov pri bankah, ki so posledica ukrepov za zmanjševanje tveganj na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih nalagajo predpisi. V skladu z obstoječo ureditvijo ima vsak potrošnik pravico do odprtja osnovnega plačilnega računa, če to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. V nekaj redkih primerih, ki so v zakonu posebej določeni, pa banka lahko zavrne odprtje osnovnega plačilnega računa. Današnja novela zakona uvaja spremembe, ki bodo omogočile bolj transparentno poslovanje bank v primeru zavrnitve, odprtja ali zaprtja transakcijskega računa. Te spremembe bodo pripomogle k boljši informativnosti, informiranosti potrošnikov o pravici do osnovnega plačilnega računa in večje dostopnosti teh računov. Sedaj velja pravilo, da ima vsak potrošnik pravico do odprtja odprtja osnovnega plačilnega računa, če to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Trenutno veljavna ureditev pa določa še nekatere druge primere, v katerih banka lahko zavrne odprtje osnovnega plačilnega računa. Njihov namen je bil preprečiti, da bi potrošniki zlorabljali pravico do dostopa do osnovnega plačilnega računa. Eden od takšnih primerov je, če ima banka informacije, da je na plačilnem računu potrošnika zaradi pomanjkanja denarnih sredstev vzpostavljena evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo. Ugotovljeno je bilo, da je to v večini primerov razlog, da banke zavrnejo prošnjo potrošnika za odprtje osnovnega plačilnega računa. Da bi se potrošnikom zagotovila večja dostopnost do tega računa se predlaga črtanje omenjenega razloga za možnost zavrnitev prošnje prošnje potrošnika za odprtje osnovnega plačilnega računa, ker so potrošniki slabo obveščeni o pravici do odprtja tega računa pri banki, so v predlogu zakona vključene tudi spremembe, ki bodo izboljšale obveščenost obveščenost potrošnikov o tej pravici. Med drugim bo morala banka potrošniku, ki mu bo zavrnila odprtje klasičnega plačilnega računa ali mu bo račun zaprla, hkrati pisno seznaniti s pravico do osnovnega plačilnega računa. sled naštetega bomo v Poslanski skupini Gibanje Svoboda predlog zakona podprli. Pred nami je novela Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Ko govorimo o teh zadevah, se v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke večkrat spomnimo, kako je ena izmed prejšnjih levih vlad ukinila SDK, Službo družbenega knjigovodstva in naredila nered, kjer je posvečen dovoljeno vse, druge pa se lovi in preko različnih institucij kaznuje za vsak evro. Predlog zakona določa sankcije za kršitve določb uredbe EU glede takojšnjih kreditnih prenosov v evrih. (nadaljevanje) v slovenski pravni red prenaša določbe uredbe Evropske unije glede takojšnjih kreditnih prenosov v evrih in določene direktive EU glede digitalne operativne odpornosti za finančni sektor. Zakon naj bi zagotovil večjo pravno varnost preprečevanja zlorab, strožja pravila glede obveščanja uporabnika v primeru zlorab ter večjo dostopnost do plačilnih storitev. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke upamo, da se bo tudi v praksi izvajala sprememba Zakona. V predlogu zakona se predlaga jasnejša dikcija odločbe za odpravo nejasnosti, da je pogoj za možnost za vrnitev odprtja osnovnega plačilnega računa kršitev pogodbene obveznosti do banke, vezan na banko, pri kateri želi potrošnik odpreti osnovni plačilni račun in ne na morebitno kršitev pogodbenih obveznosti pri katerikoli banki. Ponudnik plačilnih storitev bo imel možnost, da pred odločitvijo o zavrnitvi odprtja plačilnega računa ali na mesto prekinitve poslovnega odnosa uporabi blažje ukrepe. V primeru, da bo banka potrošniku zavrnila odprtje plačilnega računa ali mu bo račun zaprla, pa bo morala potrošnika pisno seznaniti s pravico do osnovnega plačilnega računa. Torej, nameni zakona so, pravi, upamo, da bo praksa temu sledila in se zadeva ne bo izrodila, da bodo prvorazredni še naprej lahko kršili zadeve na tem področju, navadne državljane pa se bo videlo oziroma jih bo varnost še zmanjšala. V Poslanski skupini Slovenske demokratske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 s****prekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge v okviru rednega postopka**. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki na Ministrstvu za finance, gospe Nikolini Prah. Izvolite. Predlog novele zakona o sistemu jamstva za vloge pomembno krepi zmožnost sklada za izplačilo jamstva za vloge v primeru prisilnega prenehanja banke oziroma hranilnice. Primer reševanja slovenske podružnice banke Sberbank v marcu leta 2022 je pokazal, da lahko ob stečaju že posamezne manjše banke ali hranilnice potrebe po izplačilu zajamčenih vlog presežejo razpoložljiva sredstva nacionalnega sklada za jamstvo vlog, kljub temu, da je bila ciljna vrednost sklada v letošnjem juliju dosežena. Čeprav se lahko sredstva za izplačilo jamstva za vloge na kratek rok zagotovijo tudi iz drugih virov, je prevladala ocena, da je najbolj vzdržna rešitev povečanje ciljne vrednosti sklada za jamstvo vlog, kar bo doseženo s plačilom dodatnih prispevkov bank in hranilnic v omenjeni sklad. Vlada s predlogom zakona zato na podlagi primerljivih stopenj ciljne ravni sklada za jamstvo vlog nekaterih drugih držav članic EU predlaga postopno povišanje ciljne ravni tega sklada, sedanjih 0,8 procenta na 1,5 procenta vrednosti vseh zajamčenih vlog, ki mora biti dosežena postopoma, in sicer do 31. decembra 2030. Tako bi se sredstva sklada povečala iz približno 200 milijonov evrov na približno 400 milijonov evrov. Zakon v skladu z evropsko direktivo za to področje na splošno določa jamstvo za vloge do višine 100000 evrov pri posamezni banki oziroma hranilnici. Predlog zakona pa v primeru določenih transakcij in v omejenem roku šestih mesecev predvideva tudi zgornjo mejo jamstva, in sicer do največ 500000 evrov, kot to dopušča direktiva. Pomembna novost je tudi vzpostavitev pravne podlage za uporabo sredstev nacionalnega sklada za likvidacijo bank, vzpostavljenega z zakonom, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank kot dodatnega vira za izplačilo jamstva. S tem se še dodatno zmanjša tveganje, da ob stečaju banke ne bi bilo dovolj sredstev za izplačilo jamstva za vloge in bi v tem primeru banke morale v relativno kratkem času zagotoviti manjkajoča sredstva, kar bi lahko ogrozilo stabilnost finančnega sistema v Sloveniji. Poleg navedenega se s predlogom zakona uvedejo tudi določene procesne izboljšave na predlog Banke Slovenije, ki v Republiki Sloveniji opravlja sistem jamstva za vloge. Za konec naj poudarim, da povišana stopnja ciljne ravni sklada za jamstvo vlog, ki mora biti postopoma dosežena v šestih letih, torej do konca leta 2030, glede na dobro kapitalsko in likvidnostno stanje bank, ne bo vplivala na stabilnost finančnega sistema v Republiki Sloveniji, prav nasprotno. Upoštevajoč tudi možnost uporabe sredstev iz nacionalnega sklada za likvidacijo bank bo pomembno vplivala na nemoteno zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih vlog v primeru propada manjše banke ali hranilnice, kar zmanjšuje potrebo po kratkoročnih posojilih države.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

Predstavnica Ministrstva za finance je predstavila poglavitne cilje in rešitve predloga zakona. Dejala je, da se s predlogom zakona zlasti povečajo razpoložljiva sredstva za izplačilo jamstva za vloge v primeru prisilnega prenehanja banke oziroma hranilnice. S predlogom zakona se predlaga postopno povišanje ciljne ravni Sklada za jamstvo vlog sedanjih 0,8 odstotka na ena cela 5 odstotka vrednosti vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta. Povišana stopnja ciljne ravni sklada za jamstvo vlog mora biti dosežena postopoma, in sicer do 31. 12. 2030. Predlog zakona za to področje na splošno določa jamstvo za vloge do višine 100000 evrov pri posamezni banki oziroma hranilnici. Predlog zakona pri določenih transakcijah in v omejenem roku šestih mesecev predvideva tudi jamstvo do največ 500000 evrov kot je dejala, predlog zakona poleg navedenih sprememb vzpostavlja tudi pravno podlago za uporabo sredstev Nacionalnega sklada za likvidacijo bank, ki pa je vzpostavljena z zakonom, ki ureja vprašanje reševanja in prisilnega prenehanja bank. Gre za dodaten vir financiranja izplačevanja jamstva za vloge, s čimer se zagotovijo zadostna sredstva za izplačilo jamstva za vloge, s tem pa pomembno zmanjša tveganje, da zaradi, pardon, da zaradi stečaja banke ne bi bilo na razpolago dovolj sredstev in bi v tem primeru banke morale v relativno kratkem času zagotoviti manjkajoča sredstva, kar bi lahko negativno vplivalo na stabilnost finančnega sistema v Republiki Sloveniji. S predlogom zakona se uvajajo tudi določene procesne izboljšave, ki jih je predlagala Banka Slovenije, ki v Republiki Sloveniji izvaja naloge in pristojnosti v zvezi s sistemom jamstva za vloge ter upravlja s Skladom za jamstvo vlog. Pojasnila je, da povišana stopnja ciljne ravni Sklada za jamstvo vlog, ki mora biti dosežena postopoma do konca leta 2030 glede na dobro kapitalsko in likvidnostno stanje bank ne bo vplivala na stabilnost finančnega sistema. Bo pa, upoštevajoč tudi možnost uporabe sredstev iz Nacionalnega sklada za likvidacijo bank, pomembno vplivala na nemoteno zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih vlog v primeru propada manjše banke ali hranilnice, s čimer se zmanjša tudi verjetnost uporabe proračunskega denarja v obliki kratkoročnega posojila države skladu. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je dejala, da je zakonodajnopravna služba predlog zakona preučila v okviru svojih pristojnosti in pripravila pisno mnenje, v katerem je v zvezi z obdelavo osebnih podatkov opozorila, da mora biti jasno in določno opredeljen namen njihove obdelave in da se lahko obdelujejo le podatki, ki so primerni in nujno potrebni za uresničitev tega namena. Opozorila je tudi na potrebo po jasnosti in določnosti predpisov ter na notranjo skladnost zakona po uveljavitvi predlaganih sprememb. Razprave ni bilo. Odbor pa je sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora

Spoštovani. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge predstavlja pomemben korak k zagotavljanju stabilnosti finančnega sistema v Republiki Sloveniji. Predlagano povišanje ciljne ravni sklada za jamstvo vlog z 0,8 odstotka na 1,5 odstotka vseh zajamčenih vlog in uvedba pravnih podlag za uporabo sredstev Nacionalnega sklada za likvidacijo bank izraža sistemski pristop k obvladovanju tveganj, povezanih z morebitnim stečajem bank ali hranilnic. znižanje, zvišanje ciljne ravni sklada do leta 2030 omogoča dolgoročno krepitev zaščitnih mehanizmov brez dodatnih obremenitev bank in posrednih bremenitev komitentov ter zagotoviti, da so mehanizmi za jamstvo v celoti financirani iz sredstev finančnih institucij ne pa iz javnih sredstev. Hkrati to zagotavlja skladno z mednarodnimi standardi finančne stabilnosti. Menimo, da predlagatelj nosi ključno odgovornost, da zagotovi zaščito interesov varčevalcev, zagotavljanja zaupanja v finančni sistem ter preprečevanje ponovnih bremen za davkoplačevalce, ki so v preteklosti pogosto prevzemali odgovornost za reševanje bank. Dodatno zaščito varčevalcev in povečanje zaupanja javnosti v bančni sistem zagotavljajo tudi jamstva za vloge do 100 tisoč evrov ter posebna določila za jamstva do 50 tisoč evrov v določenih primerih. Poleg tega uporaba sredstev nacionalnega sklada za likvidacijo bank kot dodatnega vira financiranja zmanjšuje verjetnost uporabe javnih proračunskih sredstev, kar je v interesu davkoplačevalcev in dolgoročne fiskalne vzdržnosti. Procesne izboljšave po predlogu Banke Slovenije prispevajo k večji učinkovitosti in preglednosti sistema jamstva za vloge. Čeprav je postopen dvig stopnje sklada premišljen, je kljub temu potrebno pozorno spremljati ali obstaja tveganje glede negativnega vpliva dodatnih zahtev na manjše finančne institucije, ki imajo lahko omejene zmogljivosti za prilagajanje novim pravilom. Izvajalci ukrepov morajo zagotoviti podporo manjšim deležnikom pri implementaciji določb. Pomembno je tudi, da se zagotovi jasno in pravočasno obveščanje javnosti o obsegu jamstev, da bi se preprečilo širjenje negotovosti v primeru kriznih razmer. Odgovornost predlagatelja je, da z zakonom zagotovi ne le tehnično rešitev temveč tudi širšo družbeno pravičnost in zaščito za vse varčevalce. Predlog zakona je uravnotežena rešitev, ki krepi odpornost bančnega sistema na morebitne finančne šoke, hkrati pa ščiti interese varčevalcev in zmanjšuje obremenitev državnega proračuna. Ključno bo zagotoviti učinkovito izvajanje zakona in spremljanje njegovega vpliva na stabilnost finančnega sistema in poslovanja bank, zato bomo poslanke in poslanci Socialnih demokratov zakonski predlog podprli. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo kolega Milan Jakopovič. Izvolite. Hvala lepa. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge se dotika pomembnega področja varnosti varčevalcev in stabilnosti bančnega sistema. Glavni cilj zakona je povečati sredstva sklada za jamstvo vlog, ki se uporabljajo v primeru propada banke oziroma hranilnice, trenutkih, iz trenutnih približno 200 milijonov evrov na približno 400 milijonov evrov. To povečanje sredstev se bo doseglo z dvigom prispevka, s katerim banke in hranilnice financirajo sklad za jamstvo vlog. Ciljna raven sklada se bo tako postopno dvignila iz trenutnih 0,8 procenta procenta vrednosti vseh zajamčenih vlog po stanju na zadnji dan prejšnjega leta. Rok za doseganje te ravni bo zadnji dan leta 2030. Glede na to, da skozi leta skupni znesek vseh vlog v slovenskih bankah strmo narašča, predstavlja načrtovana podvojitev sredstev sklada nujno potreben ukrep za izboljšanje varnosti varčevalcev in bančnega sistema na splošno, na primer samo skupni znesek vlog gospodinjstev na bankah znaša že preko 26 milijard evrov. Znesek kritja za vloge posameznika pri eni banki je določen s pravili EU in ostaja 100 tisoč evrov z določenimi izjemami. Ta znesek po poročilu o finančni stabilnosti Banke Slovenije zadostuje, saj je vlog nad 100 tisoč evrov le dober odstotek. Približno tri četrtine varčevalcev ima v vlogah manj kot 10 tisoč evrov; v to statistiko se štejejo vse vloge, torej ne samo vezane vloge, temveč tudi vloge na vpogled, kar je preprosto povedano denar na bančnem računu, s katerim prosto razpolagamo. Glede na to, da v Sloveniji vloge predstavljajo daleč najbolj pogosto obliko varčevanja, lahko na osnovi teh podatkov trdimo, da ima večina prebivalcev zelo malo privarčevanega denarja, istočasno pa redno beremo novice in spremljamo statistike o bogatenju najbogatejših ne samo drugod po svetu temveč tudi pri nas. To je neposredna posledica desnih ekonomskih politik, katera glavna vodila so nižanje davkov premožnejšim, deregulacija gospodarstva, omejevanje delavskih pravic in rezanje socialne države. Predlog zakona podaljšuje delovanje izredno ustanovljenega sklada za reševanje bank, ki se bo preoblikoval v sklad za likvidacijo bank. Namen tega preoblikovanja tiči v dejstvu, da se bodo v primeru propada banke sredstva varčevalcev ter sama banka reševali iz sredstev, ki jih v sklad prispevajo banke in hranilnice. Same (nadaljevanje) po uporabi davkoplačevalskega denarja za morebitno reševanje bank, česar se še predobro spominjamo iz časov bančne krize. Čeprav so se v letih po bančni krizi na ravni EU regulacije bank močno poostrile, nevarnost propada bank še kako ostaja. Spomnimo se na mini bančno krizo marca leta 2023, ko je propadlo nekaj ameriških regionalnih bank ter celo švicarski Credit Suisse. Nam bližji je bil primer prisilnega prenehanja delovanja Sberbank, kot direktna posledica ekonomskih sankcij proti Rusiji. V Levici bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge podprli, saj predstavlja korak proti večji odpornosti finančnega sistema na krize s poudarkom varovanja

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani! Po zadnji svetovni finančni krizi se je bančni sistem v Evropski uniji reformiral na način, da banke same solidarnostno krijejo izgube, ki nastajajo v primeru izplačila jamstva za vloge ob propadu ene izmed njih. S tem se zmanjša tveganje za ponovno nesluteno porabo javnofinančnih sredstev kot je bil primer pred malo več kot desetimi leti. Krovni zakon o sistemu jamstva za vloge za to ureja vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah in hranilnicah na območju Republike Slovenije, pristojnosti in naloge Banke Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil organa za jamstvo vlog ter nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti v zvezi s sistemom jamstva za vloge. Novela zakona, o kateri bomo glasovali danes, pa bo zvišala ciljno raven sklada s sedanjih 0,8 procentov na 1,5 procentov zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta. S tem bomo zagotovili zadostna sredstva sklada in učinkovitost enega od pomembnih virov za zagotavljanje sredstev za izplačilo jamstva za vloge. Predlagani dvig sredstev se doseže najpozneje do 31. decembra 2030, in sicer z višanjem rednih prispevkov bank. Sicer sredstva sklada doslej še niso bila porabljena, a se je že pri reševanju Sberbank banke na začetku marca 2022 pokazalo, da lahko zaradi posebnosti slovenskega bančnega sektorja že stečaj ene banke ali hranilnice pomeni potrebo po zagotovitvi sredstev za izplačilo jamstva za vloge, ki presegajo višino zbranih sredstev. Ob tem je pa treba omeniti, da se za zagotovitev sredstev za izplačilo jamstva za vloge lahko uporabijo tudi sredstva sklada, ustanovljenega na podlagi zakona o organu in skladu za reševanje bank. Ta so konec leta 2023 znašala približno 190 milijonov evrov. V Gibanju Svoboda bomo soglasno glasovali za predlog zakona, saj bomo z njim okrepili sredstva za izplačilo zajamčenih vlog,

Pred nami je novela zakona, ki širi sistem jamstva za vloge. Zajamčene so tudi vloge, ki presegajo 100 tisoč evrov, in sicer do višine 500 tisoč evrov za terjatve vlagateljev do banke, v zvezi s pozitivnimi stanji, ki so neposredna posledica tudi naslednje transakcije: nakupa oziroma prodaje zasebne stanovanjske premičnine vključno s subvencijo, ki pripada mladi družini za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja po zakonu, ki ureja nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo, če gre za transakcije, ki jih sklenejo sklenejo fizične osebe in za to predložijo dokazila. Predlaga se zvišanje sredstev sklada za vlog, za jamstvo vlog in pa rok za dosego ciljne ravni se podaljša do 31. Edina pripomba oziroma pomislek, ki ga imamo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, je, da iz ustaljene ustavno sodne prakse izhaja, da se smejo obdelovati le podatki, ki so primerni in nujno potrebni za uresničitev zakonsko opredeljenega namena. Popolno identifikacijo posameznika omogoča tako podatek o davčni številki kot podatek o EMŠU. Zato bi bilo treba za presojo skladnosti z načelom

Zakon bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podprli. Ponovno. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Predlog zakona res nekoliko bolj obremenjuje banke a hkrati povečuje varnost bančnega sistema, varnost vlog državljanov ter ščiti državni proračun pred morebitnimi izplačili za reševanje zajamčenih vlog pri bankah. Pozitivna posledica vsega tega pa bi lahko bila tudi večje zaupanje v celotni bančni sistem, ki smo ga enkrat že morali sanirati davkoplačevalci. Zadnja bančna kriza nam je dala pomembno lekcijo glede zagotavljanja varnosti bančnega sistema. V Sloveniji smo se za reševanje bank namenili ogromne vsote davkoplačevalskega denarja. To se nikakor ne sme ponoviti po bančni krizi. So se okrepili kapitalski varnostni mehanizmi. Globalna bančna stabilnost se je sicer nekoliko zamajala lani. Po bankrotu ameriške banke Silicon Valley Bank ter Signature bank. To je povzročilo tudi strm padec delnic švicarske banke Credit Suisse ki jo je bil kasneje po posredovanju švicarske vlade primoran prevzeti bančni velikan UBS. Situacija se je potem hitro umirila. Banka Slovenije v oktobrskem poročilu o finančni stabilnosti ugotavlja, da se je splošna raven tveganj za finančno stabilnost v Sloveniji od spomladi celo dodatno izboljšala, odpornost bank na sistemska tveganja pa je ostala visoka in to je dobro. Kljub zniževanju obrestnih mer Banka Slovenije pričakuje, da bo dobičkonosnost bančnega sistema ostala na podobni ravni kot v letu 2023. To bi se lahko v naslednjih četrtletjih odrazilo tudi v povišanih količnikih kapitalske ustreznosti, če bodo banke tudi letos del visokih dobičkov zadržale oziroma razporedile med rezerve. Tveganje financiranja bank ostaja ocenjeno kot zmerno s tendenco stabilnosti. Vrzel med ročnostjo naložb in obveznostmi bank je ostala skoraj nespremenjena. K ohranjanju visoke vrzeli še naprej ključno prispevajo vloge na vpogled, ki predstavljajo glavnino vlog gospodinjstev in nefinančnih družb. Vloga teh sektorjev sicer ostaja najpomembnejši in stabilen vir financiranja slovenskih bank. Deleži nedonosnih terjatev in skupine kreditnega tveganja ostajajo nizki, izpostavljenost bank do podjetij v stečaju pa kljub zmernemu porastu števila začetih stečajnih postopkov, zanemarljiva.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj in s tem prekinjam to točko dnevnega reda.